Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Ja nagu ikka, esmalt kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 67 Riigikogu liiget, puudub 34. Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Esmalt Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Head kolleegid! Vaatamata sellele, et Eesti majanduslangus on kestnud pikka aega ja on üks Euroopa Liidu suurimaid, soovib Vabariigi Valitsus jätkuvalt tõsta makse ja kehtestada ka uusi makse. Nii on Vabariigi Valitsus esitanud Riigikogu menetlusse mootorsõidukimaksu [seaduse] eelnõu, millega soovitakse kehtestada automaks Eesti elanikele ja ettevõtetele, halvendades inimeste majanduslikku kindlustatust ja ettevõtete konkurentsivõimet.Automaksu kehtestamise plaani näol on tegemist suurejoonelise valijate petmisega, kuna ükski valitsuskoalitsiooni erakond ei lubanud enne valimisi selle maksu kehtestamist. Reformierakond lubas enne valimisi oma programmis: "Hoiame maksukoormuse nii madalal kui võimalik ja ühiste kulude rahastamiseks hädavajalik. Maksusüsteem peab koormama kodanikke ja majandust võimalikult vähe ning motiveerima riiki oma tulusid targalt kasutama." Eesti 200 kinnitas enne valimisi, et automaksu ei kehtestata: "Me ei karista autoomanikke maksudega, vaid loome head toimivad lahendused." Nüüd on aga uut poliitikat ja pikka plaani lubanud erakond hakanud oma sõnu süües inimesi ja ettevõtteid just automaksuga karistama.Isamaa on olnud automaksu vastu ja leiab, et selle kehtestamise plaanist tuleks kiiresti loobuda. Eriti valusalt mõjub automaks lastega peredele ja maapiirkondade elanikele. Kahetsusväärselt pole Vabariigi Valitsus pidanud isegi vajalikuks analüüsida automaksu mõju lastega peredele. Just maapiirkondades, kus ühistranspordivõrk on hõre või puudub sootuks, on auto sageli ainus võimalus laste kooli ja huviringidesse viimiseks.

Austatud Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi! Head kolleegid! Toomas, ma just nimelt loodan sinu peale. Ma küll uudiseid lugedes saan aru, et teil on erakonnas praegu palju muudki muret, aga siiski,

koostamise kontekstis on küsimus, kuidas on võimalik parlamendi liikmetel tagada parlamentaarne järelevalve selle üle, et uute objektide lisandumisega ikkagi nimekirjas olevad objektid saaksid rahastuse, nii nagu seaduses kirjas on. See tundub veidi vastuoluline. Ma loodan, et et riigikontrolör saab meiega seda teemat arutama tulla ja vastuseid anda. Aitäh! Aitäh! Kuna ma olen selle arupärimisega natukene kursis, siis ma söandan väita, et see on sisult igati asjakohane arupärimine. Proovime sel nädalal uuesti ja kui see nädal ei õnnestu, siis järgmine nädal on üks ajaaken.Nii, head kolleegid, olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu ja ühe arupärimise. Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra menetlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 340 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised, võimalus on fraktsioonidel. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 340 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 340. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 67 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 340 on seadusena vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 284 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli, hea kolleeg, Riigikogu liige Rene Kokk! Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud saadikud! Olen siin teie ees kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga 284. Pean kohe ära mainima, et see seaduseelnõu sai sisse antud tegelikult eelmise aasta 20. septembril. Eelnõu eesmärk Eelnõu eesmärk on piirata Venemaa Föderatsiooni kodanikel, kes ei oma Eestis elamisluba, omandada Eesti Vabariigi territooriumil kinnisasja.

kes ei oma Eestis elamisluba, ei saa Ukrainas toimuva agressioonisõja ajal omandada kinnisasja Eesti Vabariigi territooriumil.

Nüüd natukene ka numbritest, miks see eelnõu täna siin on. Pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta 24. veebruaril täiemahulist sõda Ukraina vastu, on Eestis hüppeliselt kasvanud Venemaa kodanike poolt kinnisvara soetamine. Kui võrrelda andmeid 2021versus2022, siis on venelaste poolt kinnisvara soetamine tõusnud lausa 42,2%. Ehk siis päris suur hüpe on toimunud pärast seda. Me ei peaks kuidagi aktsepteerima seda käitumist, lastes Venemaa kodanikel siin rahulikult kinnisvara

Eestis soetada. Palun kõigil seda eelnõu toetada. Mul on hea meel, et see siia saali jõudnud on. Loodan, et saame seda eelnõu rahulikult edasi käsitleda ja et see kuskil

et välja selgitada, millised on võimalused piirata Vene riigi kodanikele kinnisvara müüki. Aga ma küsin sellest seisukohast, et Eesti on tihti tahtnud olla justkui eeskuju näitaja. Kuidas Eestil õnnestuks selle seaduseelnõu kohaselt

Suur tänu, hea kolleeg! Rohkem teile küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni seisukohtade ja otsuste tutvustamiseks palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, maaelukomisjoni esimehe härra Urmas Kruuse. Palun!

Arutelu oli üsna sisutihe ja hea ettekandja andis sellest juba päris hea ülevaate. Kõik otsused, mis me sellel komisjoni istungil tegime, võeti vastu konsensusega. Esimene otsus oli teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21. novembril 2023. aastal, aga nagu me teame, väga paljud eelnõud jõuavad siia viivitusega. teha ettepanek esimene lugemine lõpetada – konsensus – ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse – ka konsensus. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Loomulikult on suur rõõm, et on konsensus leitud komisjonis. Aga nüüd, head kolleegid, on võimalus läbirääkimisteks, see on fraktsioonidele. Evelin Poolamets, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel.

Peale täiemahulise sõja algust Ukrainas jooksid Venemaa Föderatsiooni kodanikud piiri tagant Eesti kinnisvarale tormi. Ostud kasvasid ligi 40% ning enim nõuti odavaid kortereid Ida-Virumaal, eeskätt Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel. Kuna Vene kodanikud Eestisse kinnisvaratehinguid tegema ei pääse, ostetakse kortereid pimesi ja sageli on müügikuulutustes ainult välisfassaadi pilt. Samas saab kortereid Ida-Virumaa äärelinnades väga odavalt, isegi alla 1000 euro. LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul on Ida-Virumaal Vene kodanike korteriostudest näha, et neid ei soetata äri ega elamise eesmärgil. Saksingu sõnul tekkis praegune ostu-müügimuster pärast Krimmi okupeerimist ja praeguseks on sel viisil Ida-Virumaale soetatud juba üle 3000 korteri. Kuna Vene kodanikud reeglina Eestis ei ela ja enamasti ei huvita neid korteriga seotud kulud, tuleb korteriühistul kommunaalvõlga sisse nõuda Venemaa kohtu kaudu. On juhtumeid, kus korteriühistu esimehele saadetakse võlgnevusteate peale hoopis Georgi lintidega kaunistatud Z-täht. Eesti kohtu kaudu on võimalik ka korterit võõrandada, aga enne peab olema ette näidata, mida kõike on tehtud, et korteriomanikku kätte saada. Kuhjuvad kommunaalvõlad võivad tekitada lõpuks kogu piirkonnas sotsiaalse katastroofi ja rahulolematuse, sest sealsed elanikud on väga hinnatundlikud. Olukord, kus tuhanded korterid seisavad tühjalt, võib nii rahaliselt kui ka sisuliselt jõuda nii kaugele, et ähvardab selles piirkonnas kogu keskkonda destabiliseerida. Võime vaid ette kujutada, mis juhtub piirkonnas, kus ei ole elektrit, kütet, vett, sest see kõik võidakse lõpuks kortermajadest välja lülitada. Kinnisvarafirmad reklaamivad end lausega: "Ostes Eestis kinnisvara, saad sellesse riiki mitmekordse viisa ja sul on võimalus Schengeni alal vabalt liikuda." Selliseid reklaame on võimalik ka praegusel hetkel internetist leida. Kuigi Eesti on lõpetanud igasuguse viisade andmise agressorriigi kodanikele, ei välista see võimalust, et Vene kodanik võib Eestis kinnisvara omades mujalt tõesti viisa saada, kuna liikmesriikide viisapoliitika on erinev. Vene kodanik ütleb, et tal on Euroopa Liidus vara, ja näitab, et tal on korter, mis on ka registrisse kantud, ja teised riigid annavad selle viisa. Miks lastakse Vene kodanikel kasutada Eestit salasissepääsuna Euroopasse? Samal ajal kui näiteks lähinaaber Soome on kinnisvaratehingud agressorriigiga ammu külmutanud, pole Eesti seni õieti midagi veel ette võtnud. Meil kehtivad kinnisvara müügi piirangud 1990. aastast ja muudatused on olnud vaid kosmeetilised. See seadus on tänapäeva julgeolekuolukorras ajale jalgu jäänud. "Soomes on esile kerkinud strateegiliste objektide läheduses oleva kinnisvaraga tehingud, mille ostjateks on olnud mõne Euroopa Liidu liikmesriigi topeltkodakondsusega venelased," kirjutas Yle. Soome kavatseb karmistada väljastpoolt Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda pärit isikute ja ettevõtete kinnisvaratehingute lubade väljastamise tingimusi. Sellele otsusele, mis tehakse juba kevadel, otsitakse praegu õiguslikku põhjendust. Uuele loapoliitikale on eelnenud juhtum, kus Venemaa riigile kuuluv gaasiettevõte Gazprom soovis 2015. aastal osta maad Soome kaitseväe harjutusväljaku kõrval. Siseminister Lauri Läänemets on küll lubanud, et kohe-kohe on valmis seadus, mis piirab Vene kodanikel kinnisvara soetamist Eestis, aga sellele ei ole järgnenud midagi. Venemaa-riski pole tahetud või osatud hinnata. Nüüd piltlikult öeldes pomm juba tiksub, aga riik on ikka uinuvas olekus.

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 284 esimene lugemine lõpetada. Kuna teisi ettepanekuid ei ole, siis on esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on selle aasta 21. veebruar kell 17.15. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 291 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, Riigikogu liikme Jaak Valge.

Hea eesistuja! Head kolleegid! Ma proovin suhteliselt lühidalt teha. Proovin umbes 10 minutiga hakkama saada. Pealegi me oleme sarnase, aga mitte sama eelnõu juba varem ka esitanud, aga kuna üks argument nende kõrgharidusõppesse puutuvate eelnõude tagasilükkamisel on olnud alati see, et HTM-ilt tuleb mingi terviklahendus, mida aga pole kahe ja poole aasta vältel siis on loomulik reaktsioon [sarnase eelnõu] uuesti esitamine. Pealegi pole mingit tähtaega ju enam öeldudki. Aga parem on pool muna kui tühi koor. Eesti kõrgharidusõppes on rida põhimõttelisi probleeme, mida on tunnistatud juba mitu aastat tagasi. Esiteks ei vasta ülikoolides ettevalmistatavad spetsialistid Eesti tööturu vajadusele, teiseks on kiiresti langenud õppekvaliteet. Mitte et ma seda ise ei teaks, ma tean seda väga hästi, aga praegu ma tsiteerin siin Jaak Aaviksood. Tsitaat: "Tööandjate arvates ei vasta lõpetajate erialajaotus majanduse vajadustele ja omandatud oskused tööturu ootustele. Seda kinnitab ka lõpetajate palgastatistika. Eestis on kõrgharidusega kaasnev keskmine palgalisa arenenud riikidega võrreldes üks väiksemaid." See oli tsitaat. Ja kolmandaks, on toimunud kõrgharidusõppe kiire ingliskeelestumine. Tõsi, viimastel aastatel see enam jätkunud ei ole. Esimesel ja teisel kõrgharidusastmel ei ole jätkunud, aga doktoriõppes on jätkunud. Puhtalt eesti keeles õppivate doktorantide arv on Haridussilma andmetel päris imelikuks jäänud. Haridussilm nimelt näitab, et eesti keeles õpib kolm doktoranti. Võib-olla on seal mingi viga – ma ei tea, vaadake järgi. Minu arvuti näitab seda. Vene keeles õpib neli doktoranti, vene ja eesti keeles üheksa – võite vaadata. Lõviosa doktorantidest õpib eesti ja inglise keeles, mis tihti tähendab üldjuhul ingliskeelset õpet. Kolmandik doktorantidest on välisüliõpilased. Nagu ma juba olen mitu korda öelnud, neid probleeme on tunnistatud juba mitu aastat tagasi, aga mingeid lahendusi ei ole peale selle, et sellest on palju räägitud. Samas on need probleemid omavahel seotud, sest need välisüliõpilased, kes eesti keelt selgeks ei saa, peavad minema madalapalgalisele tööle. Ja ligikaudu pooled – kõik sõltub sellest, kuidas seda arvutusmetoodikat teha – lähevad Eestist minema. See tähendab, et see on Eesti üldisse haridusse suunatava raha puuduse tõttu täielik priiskamine, eks ole, me õpetame teistele riikidele välja tudengeid või spetsialiste ja omasid õpetame mööda. Lisaprobleem, mis viitab ka õppekvaliteedi langusele ja õppe mittevastavusele Eesti vajadustele, on sooline ebavõrdsus. See on süvenenud. Praeguseks on ainult 39% ülikoolides õppivatest tudengitest noormehed. Tasapisi on see kogu aeg allapoole läinud. Paljud meesterahvad lihtsalt ei näe vajadust ülikooli minna, sest sellest on vähe kasu. Niisiis, meie arvates tuleks esiteks ülikoolides tagada eestikeelse õppe jätkumine ja ülikoolid deideologiseerida. See tähendab ka kvaliteedi tõstmist ja seda, et õpe viiakse suuremasse vastavusse Eesti nõudmistega. Loomulikult ka sellest ei piisa, et ülikoolid õigele rajale panna, aga igatahes üks samm õigele poole see küll oleks. Nüüd ma ehitan selle oma ettekande üles niimoodi, et ütlen eelnõu sätte, siis ütlen valitsuse reaktsiooni sellele ja siis oma reaktsiooni sellele valitsuse reaktsioonile.

või kõrgkooli otsusel võõrkeel, kui see on vajalik õppe kvaliteedi või kõrgharidusega spetsialistide tagamiseks ja võõrkeelseks õppeks on olemas vajalikud ressursid. Võõrkeelsetel õppekavadel õppivate üliõpilaste osakaal ei tohi avalik-õiguslikes kõrgkoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides ulatuda esimesel õppeastmel üle 8%, teisel õppeastmel üle 20% ja kolmandal õppeastmel üle 30% vastava õppeastme üliõpilaste arvust."

Valitsus vastab selle peale – ma võtan kokku, kuidas ta vastab. Vastab esiteks, et doktoriõppekavade puhul ongi enamasti õppekeelena määratud eesti ja inglise keel ja doktoriõppes on mitme õppekeele lubamine vältimatu, et doktoriõpe vastaks kokkulepitud kvaliteedikriteeriumidele. Doktoriõppes on tavapärasel auditoorsel õppetööl väike osakaal, sest vähemalt 70% õppekava mahust moodustab iseseisev teadus-, arendus- ja loometegevus, mida tehakse ülikoolipoolse juhendaja

See keeleseaduse säte, mis praegu on juba olemas, lubab inglise keele kasutamist õppes kuni 40% ulatuses. Kuna meie eelnõus on nii, et puhtalt ingliskeelset õpet võib olla olla kuni 30%, siis doktoriõppes võib kokku ingliskeelset õpet tulla 56% ehk üle poole. Nüüd oleks küll väga imelik, kui sellest ikkagi vähe oleks. Teiseks väidab valitsus, et seaduse tasandil kõrgkoolide, see tähendab avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilaskonna koosseisule piirmäärade seadmine ei taga automaatselt õppekvaliteedi tõusu ega suurenda välisüliõpilastest lõpetanute jäämist Eesti tööturule. et ta ei näe vajadust välisüliõpilaste osakaalu määra reguleerida seaduse tasandil. Eesti keeles õpetavate akadeemiliste töötajate järelkasvu tagamiseks on halduslepingutes ülikoolidega kokku lepitud eesmärgis, et igas õppevaldkonnas oleks doktoriõppe lõpetanute hulgas vähemalt 50% minimaalselt B2-tasemel eesti keelt oskavaid doktorante. Valitsuse [seisukoht] oli see. Mina vastan. Esiteks peaks olema ikka väga hästi selge, et eesti keele oskus on eeldus Eesti tööturule jäämiseks ja siin korraliku palga saamiseks. See loomulikult automaatselt ei taga kõrget palka, aga see on eelduseks kõrgema palga teenimiseks. Teiseks, eelnõuga ei seatagi piirmäärasid üliõpilaskonna koosseisule. Üks ja teine on väitnud ka, et see on välisüliõpilastevastane eelnõu. Eelnõu ei tegele sellega üleüldse, absoluutselt mitte! Küll aga seatakse piirmäärad sellele, mis keeles õpitakse. Lihtsalt senisest suuremale osale välisüliõpilastest tuleb eesti keel selgeks õpetada, et nad, kui tahavad, võtsid Eestisse jääda ja normaalset palka teenida. Väga lihtne! Kolmandaks, see 50% B2- ehk eesti keele kesktasemega lõpetanuid oludes, kus välisdoktorante on kolmandik, 33% – no vabandage, see on ikka väga väike nõudmine.

"Ülikoolide rahvusvaheline koostöö on ühiskonna jaoks oluline. Piirates võimalusi talentide värbamisel ning uusimate teadmiste ja oskuste importimisel, isoleeritakse Eesti ülejäänud Euroopa kõrgharidusruumist, mis seab takistusi Eesti mõjukuse kasvule rahvusvahelises teadusringluses ja võrgustikes ning võimalustele uutes algatustes osalemisele, muutudes pikemas perspektiivis selgeks arengu pidurdajaks." Eelnõuga ei piirata võimalusi talentide värbamiseks mitte mingil moel. Rahvusvaheline koostöö on akadeemilises maailmas iseenesestmõistetav. Vaadake, selline säte võiks olla, noh, ma ei tea, ma usun, mingi Turkmeenia kolkaülikooli põhimääruses, et inimesed võiksid ka teiste ülikoolidega koostööd teha. Eesti kõrgharidusseaduses sellise sätte olemasolu on esiteks alandav ja teiseks täiesti mõttetu. Ülimõttetu! See on ideoloogiline. Me ei dikteeri näiteks ettevõtjatele, et nende missiooniks on rahvusvahelistumine, sest on nende asi, kuidas nad oma kasumit teenivad. Palun väga, teenigu meie turul, teenigu välisturul! Miks me peaksime dikteerima siis seda ülikoolidele, kelle missiooniks on edendada teadust ja kultuuri? Ülikoolide rahastamisel tuleks arvesse võtta õppekvaliteeti, mitte seda, et Eesti maksumaksja arvel toetatakse rahvusvahelistumist, mida kõrgharidusseadus nõuab. Loomulikult on ka välisüliõpilasi ja ingliskeelseid õppekavu vaja. Kes siis sellele vastu vaidleb, kui need toetavad kvaliteeti ja spetsialistide ettevalmistamist aladel, mida Eesti ühiskond vajab, ehk siis, kui need tekivad orgaaniliselt,

Eelnõu kohaselt eemaldataks kõrgharidusseadusest säte, mille järgi tuleb ülikoolide tulemusrahastamise otsustamisel arvesse võtta rahvusvahelise mobiilsuse näitajaid. Valitsus vastab selle peale: "Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 seab üheks tegevussuunaks rahvusvahelistumise ja õpirände edendamise eesmärgiga mitmekesistada õpivõimalusi, tõsta hariduse kvaliteeti ning tutvustada laiemalt eesti keelt ja kultuuri. Lühiajalise õpirände motiveerimine kõrgkooli jaoks soodustab Eesti gümnaasiumilõpetajate valikut Eesti kõrgkooli kasuks, sest rahvusvahelist õpikogemust on võimalik omandada õpingute jooksul." Mina vastan ikka sedasama: õpiränne, vabandust, on vahend. Õpiränne on instrument. Eesmärgina on õpiränne ideoloogiline. Rahvusvaheline õpikogemus samuti ei saa olla eesmärk. Osa tudengeid soovib seda, suur osa aga peab ajaraiskamiseks.

Mõtet oleks õppida semester-paar neis ülikoolides, mis on Eesti omadest paremad. Selle eest, kui tudengid lihtsalt veedavad aega välismaal, ei tuleks ülikoole premeerida. Ma tsiteerin siin Martin Ehalat. Mitte et ma seda ise ei teaks, teda: "Hariduse rahvusvahelistumise programmis on 40 miljonit. Suur osa läheb puhtalt üliõpilaste haridusturismile. Eesmärk on, et kõik veedaks Erasmuse vahetusega aega välismaal. […] sellise massirände eesmärk ei ole hariduslik." Ja ta jätkab: "Tuleks piirduda vaid 10 protsendi kõige võimekamate tudengite vahetusega, üldine ränne on lihtsalt suure rohejalajäljega meelelahutus." "Suure rohejalajäljega meelelahutus" – Martin Ehala. Sellega on mul au lõpetada. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja! Teile on rida küsimusi. Mart Helme, palun! eesistuja! Hea Jaak! Äkki annad hinnangu, mis seisu on jõudnud praeguse kõrghariduspoliitika raames meie rahvusteaduste uurimine ja kuivõrd potentsiaalselt praegu esitletud eelnõu siin tooks positiivseid muudatusi? Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Jah, see on väga asjalik küsimus. ütleme nii, et mul on ilma eeltööta ja ilma arvudeta sellele keeruline vastata. Küll aga on täitsa selge, et meie rahvusteaduste finantseerimine ei vasta tegelikult meie ühiskonna vajadustele. Ma lihtsalt toon jälle sellesama Postimehe raamatugrandi näite.

teadusinfosüsteem sisuliselt teeb monograafia kirjutamise selliseks pidulikuks akadeemiliseks suitsiidiks, kuna selle eest antakse ainult kolm korda rohkem punkte kui ühe artikli kirjutamise eest. Tulles nüüd selle Postimehe monograafia- ehk raamatugrandi juurde tagasi:

See tähendab, et Eestis on võimekaid humanitaarteadlasi, võimekaid inimesi, kes saaksid rahvusteadustega tegeleda, aga meil ei ole teaduspoliitikat, mis sellele mingil moel reageeriks. Aitäh

puhul on lepitud kokku, et need on korraga mitmes keeles.Ja küsin sellist asja. Kas te olete teadlik sellest, et tegelikult selline keeleline piirang, kui peaks õppekava olema ainult eesti keeles, ei võimalda tegelikult sellel [õppekaval] mobiilselt õppida teistes keeltes õppivatel üliõpilastel, kuigi võib-olla nad saaksid omandada osa sellest ainest inglise keeles? See on probleem, mis on magistriõppekavade puhul tekkinud. Näiteks Tartu Ülikoolis on ka meie oma teaduskonnas loodud kõrvale ingliskeelne ingliskeelne magistriõppekava, sellepärast et eestikeelsel õppekaval ei saa võimaldada välistudengitel õppida. See tegelikult statistiliselt näitab, nagu oleks rohkem ingliskeelseid õppekavu. Ma arvan, et seda ei ole mõistlik teha ka doktoriõppes. Kas te jagate mu arvamust? Jah, aitäh! Ma saan nagu küsimusest niimoodi aru, et teatavatel juhtudel on ingliskeelne õpe kindlasti vajalik ja seda ei ole mõtet mingite protsentidega piirata. Kas ma sain õigesti aru?

sain niimoodi aru ja kui see on õige arusaamine, siis ma vastaksin niimoodi, et need protsendid on ju tegelikult kõikide avalik-õiguslike ülikoolide kohta

Tal on võimalus teiseks küsimuseks. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! see probleem kõrgkoolides, miks järjest avatakse ingliskeelseid õppekavasid, on alarahastatusest. See algas pärast seda, kui viidi läbi tasuta kõrghariduse reform.

kuidagi teha nii, et nad jääksid Eestisse tööle. Nad saavad meil kõrghariduse ja siis liiguvad tagasi oma kodumaale. Samas kuidagi vähe pööratakse tähelepanu sellele, et tegelikult need [meie oma] noored, kes saavad meil Eestis tasuta kõrgharidust, samuti

Suur tänu! Suur tänu! Need mõlemad küsimuse pooled on olulised, aga ma võib-olla seda esimest esialgu natukene korrigeerin. Vähemalt Tartu Ülikooli teadusprorektor Aune Valk on väitnud seda, et ülikoolid ei õpeta välisüliõpilasi mitte raha pärast. Tegelikult on ülikoolide eelarvest ülimal määral raske aru saada, kas need välisüliõpilased toovad kasu või nad toovad kahju. Me isegi Tallinna Ülikooli rektoriga plaanisime korra mingit metoodikat välja mõelda, kuidas, mis alusel seda arvutada, aga ausalt öeldes kuigi kaugele see ei liikunud. Nii et seda ei saa niimoodi päriselt öelda. Selle väitega muidugi olen nõus, et see on puhas priiskamine, kui me käsitleme neid välistudengeid

Mis puutub meditsiinitudengitesse, kes välismaale siirduvad, siis see eelnõu sellega ei tegele. Küll aga ilmselt üheks lahenduseks võiks olla see, kui oleks riikidevaheline kokkulepe, et kui ükspuha

See on küllalt kiire muudatus ülikoolide vaates. Minu küsimus ongi, et palun tuletage meile kõigile meelde, kui mitu korda olete te samasisulist kõrgharidusseadust muutvat eelnõu siin Riigikogu saalis kaitsnud. Aitäh! Kõigepealt jälle proovin vastata teie esimesele kommentaarile. Vaadake, need protsendid,

Küll aga on vaja muuta kolmandal õppeastmel, mis selle eelmisel aastal esitatud eelnõu kohaselt peaks olema 2027/2028. Nii et mina vastan, et tegelikult see kehtiks ka praegu.Mitmendat

veel nii kaua, kuni on see standardvastus, et kohe tuleb terviklahendus. Kui sellele mitte mingit tegelikku reaktsiooni ei ole, ongi meie kohus osutada sellistele, ütleme, õigusaktide vigadele.

Kultuurikomisjonis toimus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 291 esimese lugemise ettevalmistamine 21. novembril 2023. Osalesid kultuurikomisjoni liikmed ja Mart Helme asendusliikmena Evelin Poolamets. Kutsutuna osales Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindaja Margus Haidak, kes tutvustas Vabariigi Valitsuse seisukohta ja märkis, et valitsus otsustas eelnõu mitte toetada.Helle-Moonika Helme kommenteeris eelnõu algatajate poolt valitsuse seisukohti, nõustudes, et teadus on rahvuste‑ ja keelteülene, kuid doktoritööde ingliskeelestumisel on tugev seos sellega, et doktoriõppe töökeeleks on vaikimisi kokku lepitud inglise keel. Helme arvamuse kohaselt tuleks selles osas mõtteviisi muuta ning suund peaks olema eestikeelsetele doktoritöödele. Tõnis Lukas sõnas, et ilmselt tehakse suurem osa doktoritöödest ka tulevikus inglise keeles, kuid peaks olema võimalik lisada regulatsioone, et ei oleks formaalseid takistusi eestikeelseteks doktoritöödeks.Lukase esitatud küsimusele, kas rahvusvahelistumine on jätkuvalt rahastamise põhikomponent, vastas Margus Haidak, et rahastamise komponentidest on välja arvatud välistudengite osakaalu mõõtnud näitaja. Mobiilsus laiemas mõttes on näitajana olemas ning see puudutab lühiajalist mobiilsust, see tähendab, kui ülikool motiveerib oma üliõpilasi minema kuni paariks semestriks välisülikooli. Haidak selgitas, et statistika kohaselt käivad Eesti üliõpilased välismobiilsuses vähe, mistõttu on see näitaja endiselt tulemusrahastuses. Margit Sutrop toetas ministeeriumi mõtet, et välismobiilsust tuleks toetada tulemusnäitajaga, mis omakorda paneb ülikoolid teatud suunas liikuma. Samuti nõustus ta, et õppekavasid peaks rohkem arendama selleks, et Eesti tudengid saaksid välismaale minna, viidates mitmetele praktilistele põhjustele, miks seda täna ei soovita teha.

Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Tänan! Nüüd avan läbirääkimised. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Head kolleegid siin saalis ja kindlasti ka ekraanide taga! See ei ole tõesti esimene kord, kus me siin saalis arutame kõrgharidus[seaduse] muutmise seaduse eelnõu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatusel. Iga kord, kui me seda arutame, olen ma võtnud sõna või avaldanud oma arvamust, et ma põhimõtteliselt jagan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohta, et Eesti vajab kvaliteetset kõrgharidust, seejuures eestikeelset kõrgharidust. See on ka Reformierakonna seisukoht.Milliseid probleeme aga nende seaduseelnõudega, mis EKRE poolt tulevad, lahendatakse, ei ole tegelikult päris selge. Neid probleeme on kohutavalt palju koos. Kõigepealt see diagnostika, et Eesti kõrghariduse kvaliteet on langenud ja sellel on otsene seos rahvusvahelistumise või ingliskeelse õppe või välistudengite siin olekuga – see on meelevaldne.

õppelaenutoetuste, stipendiumide ja vajaduspõhiste toetuste süsteemi, mis võimaldaks pühenduda õppimisele. Seetõttu peavad õppejõud nõudmisi langetama. See on tõesti probleem. See võib lahenduda kõrghariduse rahastamise kasvu ja õppelaenude, stipendiumide ja vajaduspõhiste toetuste süsteemi korrastamisega.Aga tundub siiski, et peamine probleem Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna jaoks on tõesti ingliskeelne õpe ja välistudengite hulk siin, ja seda sõltumata sellest, kas see puudutab kvaliteeti või mitte. Seetõttu tahan korraks uuesti meelde tuletada, esiteks, miks on meil vaja välistudengeid, miks meil on vaja ingliskeelseid õppekavu ja mispärast meie tudengid peaksid käima mobiilsusega välismaal õppimas. Kõigi nende kolme kohta ütleksin paar sõna. Palun igaks juhuks lisaaega ka, et ma hätta ei jääks. Kolm minutit lisaks. Kõigepealt, miks meil on vaja välistudengeid? Neid tegelikult ei ole meil liiga palju. Me vajame välistudengeid selleks, et luua siin rahvusvaheline õpikeskkond. See võib omakorda ära hoida meie inimeste liikumise välismaale puhtalt selleks, et nad saaksid rahvusvahelises õpikeskkonnas õppida. Ja me teame, et nende tagasitulek sel juhul on raskendatud. Teiseks, me vajame tõesti välistudengeid erialadele, kus nad jäävad siia täitma meie tööturuauke või lihtsalt mitmekesistavad meie tööturgu. Kolmandaks lähevad välistudengid Eestis õppinuna välismaale tagasi meie kultuurisaadikutena. Nad viivad sinna teadmise Eesti heast kultuurist ja meie majandusest ja aitavad kaasa, et luua arusaama, et siia tasub investeerida, et siin on turvaline elada. Ja neljandaks on välistudengid tegelikult need, kes väga sageli esitavad õppejõududele kvaliteedi tõstmise nõude, sest nad toovad kaasa suuremad ootused sellele, mida siin õpetatakse ja kuidas õpetatakse. Nüüd, ingliskeelsed õppekavad on vajalikud selleks, et siin saaksid välistudengid õppida. On ju ilmne seos, et kui välistudengid tahavad Eestisse tulla ja meil on neid vaja, siis peab meil olema ka ingliskeelseid õppekavu. Muidu nad siin ju õppida ei saaks. Ma oma küsimuses kolleeg Jaak Valgele, mis ilmselt ei olnud talle väga selge, küsisin tegelikult seda, et kas ta sooviks, et doktoriõppes

keel. Probleem, millele ma osutasin, on see, et nimelt teises õppeastmes, see on magistriõppes, ei saa meil olla korraga ühe õppekava keeleks nii eesti kui ka inglise keel. Ja seetõttu kohtades, kus me soovime, et magistriõppekavadel õpiksid võõrkeelsed üliõpilased ka koos eestikeelsete üliõpilastega, näiteks mingi Erasmuse programmi või muude selliste programmide raames, kus nagunii osa aineid ongi inglise keeles, seda ei ole võimalik neile lubada, sellepärast et õppekava saab olla ainult kas eestikeelne või ingliskeelne. Ja meil on selliseid olukordi, kus me loome eestikeelsele õppekavale, kus on küll piisavalt ingliskeelseid aineid, et seal saaks Erasmuse tudengid õppida, kõrvale

Mina pean seda väga vajalikuks, olles ise õppinud Inglismaal, Norras ja Saksamaal. Minu arvates toob see hoopis teise hingamise ja tõstab ka õppe kvaliteeti. Aga ma olen nõus, et tõepoolest praegu on probleem natuke sellega, et vahetevahel ei ole häid õppekavu, kuhu õppima minna. Ja see on see, mida minu arvates ülikoolid peaksid arendama. Nad peaksid looma rohkem kontakte heade ülikoolidega, kus saaks õppida just seda, mida ta tahab õppida. Ja teiseks peaks õppekavades olema ette nähtud nii-öelda kas vaba semester või õpiaeg, mille ta saab välismaal veeta. Nii teevad väga paljud ülikoolid maailmas. Lõpetuseks ma arvan, et põhimõtteline probleem on küsimus, miks meil on vaja teadust ja kõrgharidust rahvusvahelistada.

Eesti on neljas riik praegu ESI andmetel, Essential Science Indicatori andmetel. Igale Eesti teadlase osalusel avaldatud teadustööle viidati viimase 11 aasta jooksul keskmiselt 28 korda. Keskmine näitaja maailmas on 16 viidet. Me oleme neljandal kohal viidatavuselt. See ei saaks muidu olla võimalik, kui me ei teeks koostööd teiste rahvusvaheliste teadlastega, kui meil ei oleks ühisprojekte, ühispublikatsioone ja kui ka doktoriõppes meie inimesed ei õpiks inglise keeles lugema ja kirjutama. Ma arvan, et see ongi põhiline põhjus, miks me peaksime jätkama rahvusvahelistumist ja miks see toob kasu Eesti teadusele ja meie kultuurile ja majandusele. Aitäh! Suur tänu! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja! Enne kui Margit Sutrop ukse taha jõuab, ma tahaksin tänada teda väga sisuka ettekande eest. Tegelikult ta osundas siin väga paljudele teemadele, mille üle peaks pikemalt ja põhjalikumalt ja ilmselt ka ülikoolide esindajaid kaasates mõtteid vahetama, et jõuda kuldse keskteeni.Mis on meie eelnõu tegelik mõte? Esiteks on selle mõte just nimelt kogu selle temaatika toomine fookusesse, ja fookusesse sellest aspektist, et Eesti on põhiseaduse kohaselt rahvusriik. Ja vähemalt üks ülikool, see on Tartu Ülikool, on meil rahvusülikool, mis tähendab seda, et see paneb nii meile seadusandjatena kui ka Tartu Ülikooli juhtkonnale kohustuse

merkantilistliku mõtlemise tõttu, mis Eestis on üpriski levinud ja mille reaalne tulem majandustulemuste näol, no ma ütleksin, on üsna läbi kukkunud, ja võib-olla ka teatud rahvuspsühholoogilise hoiaku tõttu me oleme liikunud nendest eesmärkidest tegelikult eemale. Tartu Ülikool rahvusülikoolina on küllaltki suurel määral lahustunud, ja lahustunud just nimelt rahvusvahelistumise eesmärki taotledes. Ja taotledes tihtipeale võib-olla ka teatud statistilist eesmärki, selles mõttes, et me tahame kangesti, et meie esiülikool oleks rahvusvahelises ülikoolide pingereas võimalikult kõrgel kohal, ja selleks vaja [arvestada] teatud hindamisparameetreid, mida on võimalik täita ainult sellisel juhul, kui me nii-öelda rahvusvahelistumine. Aga kas see tegelikult täidab ka meie kui rahvusriigi ja meie rahvusülikooli ja meie eesti keele kui teaduskeele arengu eesmärke? See on nagu fookusest välja vajunud. See on tegelikult teema, mille üle me peaksime mõtteid vahetama ja kuldset keskteed üritama leida. Ma ei vaidle tegelikult ühelegi eelkõneleja argumendile vastu. Tahan lihtsalt rõhutada, et meil on

et elu ise nõuab seda konsolideerumist. Selles mõttes nii mõnigi probleem, mis oli väga teravalt päevakorras võib-olla neli-viis aastat tagasi, ei ole enam nii teravalt päevakorras. Olgu selleks võõrtudengite ülemäärane valgumine Eestisse, nende väga madal tase tihtipeale ja see, et nende madal tase kiskus alla ka meie õpitulemusi, meie teatud teatud vaimset keskkonda. See ei tulnud kasuks ka eesti keele arengule teaduskeelena. Aga teaduskeel ei ole üheselt defineeritav ja mõistetav. Ühes valdkonnas tähendab ta ühte ja teises valdkonnas tähendab ta teist, ja nii edasi. Kui me nüüd võtame meie ülikoolid, siis nagu ka eelkõneleja ütles, nii mõnedki õppekavad on inglise keeles selle pärast, et Ärme pikemalt räägime, mille pärast. Aga see tähendabki seda, et selles valdkonnas, selle doktoritöö või selle teadusuuringu valdkonnas sisuliselt eesti keel jääb kasutamata. Ja see ei ole hea asi. See ei ole hea asi! Ja muidugi me jääme mingil määral elule alla. Tehisintellekt … Paluks paar minutit juurde. Kaks minutit juurde, palun! Tehisintellekt annab tänasel päeval juba hoopis teised võimalused kui veel mõned aastad tagasi. Ja me võime ette näha, et veel mõne aasta pärast on need võimalused hoopis teistsugused ja see kindlasti hakkab peegelduma ka õppeprotsessides ja teadustööde tegemisel. Nii et me oleme väga suurte muutuste ajajärgus.Aga selles muutuste ajajärgus me peamegi endale väga selge postulaadina kinnitama seda: meie eesti keel, meie rahvusülikoolid, meie rahvusteadused rahvusteadused ja eesti keel teaduskeelena peavad olema need, mida ükskõik missugune praktiline või ka võib-olla ideoloogiline põhjus ei saa kõigutada. See ongi selle eelnõu põhieesmärk: tuua eesti keel teaduskeelena, kultuurkeelena fookusesse. Ning et pakkuda mõtteainet ka ülikoolide juhtidele, oleme me sellesse eelnõusse kirjutanud konkreetsed numbrid, konkreetsed protsendid. Alati võib kõige üle vaielda, aga surveavaldusena meie kõrgharidusmaastiku korrastumisele rahvuslikus tähenduses on see eelnõu kindlasti äärmiselt vajalik. Seetõttu ma loodan, et eelnõu menetlemine jätkub ja selle menetlemise käigus me jõuame tulemusteni, mis tulevad kasuks nii meie kõrgkoolidele kui ka meie keelele kultuuri‑ ja teaduskeelena. Aitäh!

Kolm minutit lisaks. Muidugi see lahendus, mida EKRE oma eelnõuga pakub, on ikkagi liiga radikaalne. Me ei saa hakata määrama ülikoolidele täpseid kvoote, kui palju keegi tohib inglise keeles õppida ja kes tohib [selles keeles] õppida. Aga mul on hea meel, et see diskussioon on täna avanenud, ja soovin ka omalt poolt paar tähelepanekut teha.Esiteks, kunagi läbi viidud kõrgharidusreform, mis peaks andma võimaluse omandada tasuta kõrgharidus eesti keeles kõigile, sõltumata sotsiaalsest taustast, on kahjuks tekitanud hoopis natukene vastupidise olukorra. Meil järjest eestikeelsed õppekavad lähevad kinni, nende asemel avanevad ingliskeelsed õppekavad. Lisaks, nagu on juba enne mainitud, välisüliõpilaste vastuvõtt on tõesti kolmekordistunud.Seejuures on probleem selles, et erineva sotsiaalse taustaga Eestist õppureid juurde tulnud ei ole. See on välja toodud Riigikontrolli raportis.

Mis on aga veel hullem, ka see oli välja toodud Riigikontrolli raportis: osa kõrgkoole katab ingliskeelsete õppekavade õppetasust osaliselt ka eestikeelsete õppekavade kulusid. Seejuures on isegi välja toodud, et spetsiaalselt meelitatakse eestikeelsetest õppekavadest eesti tudengeid ingliskeelsetele õppekavadele üle, et need ingliskeelsed õppekavad natukene paremini toimiksid.

see on see koht, kust probleemid alguse saavad. Peame olema ausad, kahjuks täna see rahastamissüsteem ei soosi eestikeelset kõrgharidust. Ja veel enam: kõrgkoolid toovad välja, et selline rahastamine pole kestlik. Võib-olla mõne aasta pärast me hakkame üldse rääkima kõrghariduse ellujäämisest. Tegelikult mina olen olnud ka üks osa sellest reformist. Ja mul on tegelikult hea meel, et ma olen olnud osa sellest reformist: ma sain Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistri õppekaval kõrghariduse riigi toel. minuga õppisid veel mitmed üliõpilased, kes tulid vene koolist, ja tänu just sellele eestikeelsele kõrgharidusele oli neil väga hea võimalus oma keeleoskust arendada ja parandada. Ja täna nad töötavad väga headel ametikohtadel juuravaldkonnas. Mida ma tahan sellega öelda? Esiteks, ma ei kujuta ette, et üks hetk võib käes olla olukord, kus meil õigusteaduskond läheb ingliskeelseks. Ma loodan, et sellist olukorda ei teki. Aga teiseks, mis juhtub, kui meil kõik õppekavad muutuvad ingliskeelseks: me ju kaotame lisavõimaluse keeleõppeks. Ja siin ei ole oluline, mis rahvusest

ei ole eestikeelne, kui see hakkab kaduma, siis sellest võib saada põhjus, miks nii-öelda ülevalt alla hakkab meil keele areng kaduma. Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik on otse välja öelnud: kui kõrghariduse rahastamine jääb jätkuvasse langusesse, siis mis toimub mõne aja pärast? Mõne aja pärast toimuvad meil matemaatika- ja füüsikatunnid koolis inglise keeles. Ja mitte sellepärast, et see oleks kooli valik, vaid lihtsalt sellepärast, et eesti keelt rääkivat õpetajat valida ei ole, sest kõik need ained, kõik need õppekavad muutuvad järjest ingliskeelseteks. Teine moment: kõrgkoolid on välja toonud, et kõrghariduse alarahastamine ohustab ka meie demokraatiat ja julgeolekut. Ühiskond seisab aina rohkem silmitsi erinevate keeruliste probleemidega, mille [lahendamine] eeldab kriitilist analüüsivõimet. Ja seda saavad pakkuda eelkõige ülikoolid. Mina tahaksin seda mõtet natuke edasi arendada. Ma ütlen, et kõrgkoolide alarahastamine ohustab ka meie majandust.

On isegi tehtud analüüs, et iga kõrgharidusse suunatud 1 euro toob lõppkokkuvõttes majandusse tagasi 4 eurot. Pärast 2009. aastat läbi elatud finantskriisi on erinevad eksperdid, erinevad asutused, kes on hinnanud Eesti tööturgu, välja toonud ühe ja sama asja: Eesti majanduse suur arengutakistus on olnud vajalike teadmiste ja oskustega töötajate puudus. Ja kust need inimesed tulevad? Nad tulevad kõrgkoolidest. Riigikontrolli raport kahjuks on välja toonud ka selle, et meil ei ole kasvanud üliõpilaste vastuvõtt nendele erialadele, mille spetsialiste on tööjõuturul enim puudu.

Ülikoolid vajavad rahastust vähemalt 1,5% SKP-st – see peaks olema konsensuslik, see peaks olema kokkulepe erakondade vahel. Teine diskussioonikoht: kas tasuta kõrgharidus on meil keelepõhine või tööturuvajaduse-põhine või mõlemat?

kõrgkoolide eest, siis riik peaks teadma, kuidas see rahastus üles ehitada, kuidas tagada kõrgkoolide konkurentsivõime, kuidas tagada, et sinna jõuavad

kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 291 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 55 Riigikogu liiget, vastu 18, erapooletuid 0. Eelnõu 291 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgmine päevakorrapunkt, number neli: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu 288 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Jaak Valge.

me panime ekraani tagasi. Jätkake, hea kolleeg Jaak Valge! Palun! Aitäh! Ütlen algatuseks heale kolleegile Signe Kivile, et kaitsen seda eelnõu juba teist korda

Sellel eelnõul on kaks eesmärki. Esiteks, tõsta õppekvaliteeti, võimaldades õppijatel enam keskenduda oma põhitegevusele ehk siis õppimisele. Ka lugupeetud professor Margit Sutrop möönis, et see on vajalik.

proua Margit Sutropile mõjub natukene. Tsitaat on järgmine: "Kõik hakkab pihta sealt, et mis selle hariduse eesmärk on: mida me ootame õigushariduse puhul. Läbi sajandite on õigusharidus olnud eliitharidus. Neil, kes selle omandasid, oli teatud kvaliteedimärk küljes. See tagas töö ja see tagas sissetuleku, selle tagamiseks olid aga eeldused olemas. Nüüd oleme lati alla lasknud ja viskleme nendes hädades." See on siis Villu Kõve, Riigikohtu esimees.Teine Teine eesmärk on mõjutada sündimust, kuna laste saamist ei peaks sel juhul kaugemasse tulevikku edasi lükkama. Nagu teada, on laste saamise edasilükkamine üks madala sündimuse põhjuseid. Seda, et see väga madal on,

ja paljud pered tahaksid ka last saada, ent majanduslikud võimalused seda ei luba ja ka ülikooli ei taheta pooleli jätta. Need on kaks põhieesmärki. Aga veel on ka sihukesed lisaeesmärgid. Esiteks, õppelaenu taotlemise lihtsustamine Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel, mille eelduseks on paraku kolmandate riikide kodanikele laenu taotlemise mittelubamine. Edasi, järgmine: laenu tagasimaksmise tingimuste paindlikumaks tegemine nii, et tagasimaksmine ei pea algama kohe peale seda, kui inimene on stuudiumi lõpetanud ja kui tema töötasu on tõenäoliselt veel väike. Veel juhin tähelepanu sellele, et … Jälle, ma ei ole

laenu kustutamiseks ära ja lubati esimesel võimalusel tagasi pakkuda. Vahepeal sündimusega sedavõrd keerulised [lood] ei olnud, aga nüüd on väga keerulised ja nüüd oleks tõepoolest viimane aeg hakata

Mina vastan. Kui põhjendusest rääkida, siis põhjendus ongi see, et kui me jätame laenusaajate hulgast välja kolmandate riikide kodanikud, kes võivad väga kergesti Eestist lahkuda, nii et neilt ei pruugi laenu kätte saada, siis saame teistel laenu saamist lihtsustada. Ja miks tegelikult peakski Eesti riik teiste riikide kodanikele laene tagama?

Mis puutub aga direktiivi, siis tunnistan, et ma praegu tõesti seda vastust ei tea, aga ma olen täiesti kindel, et hea tahte korral on see leitav. Venemaalt pärit tudengeid sisuliselt vastu ei võeta. Ometi pole seda direktiivi muudetud. direktiivi muudetud. Venemaa tudengid kuuluvad ka ju kolmandate riikide kodanike hulka. Teiseks, valitsus on vastu sellele, et eelnõuga soovitakse tõsta õppelaenu maksimummäär õppeaastaks 10 miinimumpalga suuruseks ehk siis meie poolt pakutud 8200 euroni ja kirjutada see seadusesse. Praegu sätestab selle [summa] valitsus ja selleks on 3000 eurot aastas. Mina vastan. On selge, et 3000 eurot on väga vähe ja seda laenu ka võetakse väga vähe. Intressimäär on ka kõrge.

Edasi. Valitsus on vastu sellele, et eelnõu kohaselt lisataks seaduse paragrahvile lõiked, mille kohaselt õpingute ajal või eel lapsevanemaks saanud ja last kasvataval ühel vanemal on õigus teiste seaduses märgitud tingimuste täitmise korral taotleda riigi tagatud õppelaenusumma tagasi maksmata osa osalist kustutamist. Selle eelnõu kohaselt riik kustutab isiku laenukohustused krediidiasutuse ees iga sündinud lapse puhul 50% ulatuses, kaksikute puhul 75%, kolmikute puhul 100%.

jätkab, et see võib kaasa tuua õpingute aja olulise pikenemise ning lõpetajate hilisema jõudmise tööjõuturule ja ei pruugi seega olla sobivaim abinõu õppimise soodustamiseks. Valitsus leiab edasi, et toetuste näol on tegemist osaga kõrgharidussüsteemist ja toetusi tuleb analüüsida õppetoetuste ja kõrgharidussüsteemi kui terviku

Ja jätkatakse, et Vabariigi Valitsuse tööplaanis on 2024. aasta esimeses pooles õppelaenusüsteemi analüüs ja muudatusettepanekute esitamine, mille raames vaadatakse üle ka õppelaenu suurused ja tagasimaksmise [kohustuse] võimaliku kustutamise tingimused. Seda juttu oleme kuulnud juba kaks aastat. kaks aastat. Ma leian, et siin on nüüd esimest korda sees ka selline ideoloogiline vastuolu meie eelnõu ja valitsuse vaate vahel. Meie seisukohalt on palju olulisem, strateegiliselt palju olulisem, et sünniks rohkem Eesti lapsi, see, et lõpetaja jõuaks varem tööturule. Ta ju jõuab nagunii. Meie seisukohalt on Eesti lapsed kõige olulisemad. Lõpuks kritiseerib valitsus eelnõu mõne vea pärast, mille ma hea meelega omaks võtan, aga need defektid on kolme minutiga parandatavad. Valitsus leiab, et eelnõuga pakutud muudatused on läbivalt põhjendamata ja nende mõjud hindamata. Tsiteerin valitsust: "HÕNTE kohaselt peab seadus olema mõjus, sealjuures kõiki eelnõuga kaasnevaid mõjusid tuleb teadvustada ning hinnata enne seaduseelnõu väljatöötamist." No vaat sellega ma päris nõus ei ole. Arvutasin välja, konsulteerisin rahvastikuteadlastega, et seadusemuudatustega kaasnevad teavituste ja uuenduste läbiviimise kulud on tegelikult …

arvutusi rahvastikuteadlastel kontrollida. Selle tulemuse kohaselt ei too lähiperspektiivis – see on siis kuni viis aastat – muudatuse rakendamine kaasa kulusid.

Tegelikult muidugi sünnitusealiste naiste arv veel väheneb ja sellega seoses ka kulu, aga kaugemas perspektiivis, alates 20 aastast, on muudatused selgelt kasulikud, kuna need toovad kaasa tööealistest inimestest maksumaksjate arvu ja proportsiooni suurenemise Eesti ühiskonnas. Nii.

Ja veel ütlen, et vaadake, see riskide kaalumine ja läbirääkimine ongi HTM-i ülesanne ja nii väikeste [sammude] puhul, nagu siin on toodud, on mõjuanalüüsi nõudmine ausalt öeldes piinlik.

kas need kehvad laenuolud ja kehvenevad majandusolud, näiteks ka tudengite kasvavad kulud eluasemele võivad olla üks põhjus, miks meestudengite arv järjekindlalt kahanemist näitab? ehk võtavad pragmaatiliselt ja leiavad, et närutama ei hakka, pigem läheme kohe kusagile tasuvamale tööle kas või Soome, aga lolli mängima ja hobusevarga diplomit me kuskil omandama ei hakka? Jaa,

Ma loen siit, et riik kustutab käesoleva paragrahvi lõikes 51nimetatud isiku laenukohustused krediidiasutuse ees iga sündinud lapse kohta 50% ulatuses. Ehk ma teen järelduse, et

ma ei tea, vähem oluline või kuidagi teistmoodi, kui kaks last sünnivad teatud vahega? Jah, ma arvan, et inimeste

prooviksin umbes niimoodi vastata, et vaadake, kui kaks last sünnivad korraga, siis võib nii-öelda vaesusrisk ja majandusolukorra halvenemine tekkida järsemalt

No võtame siis … [Kas] selles eelnõus? Jaa, ma vist enne juba märkisin seda, et siin on väiksed sellised lohakusvead mul selles eelnõus.

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma tänan ja tunnustan teid selle eest, et te tegelete õppelaenude probleemiga. Ma arvan, et tõepoolest selle lahendamine võiks olla üks selliseid asju, mis kõrghariduse kvaliteeti tõstaks. ma toetan tegelikult ka seda, et see summa, mille inimene võtab, võiks olla suurem. Kui ta teab, et ta läheb pärast tasuvale tööle ja saab selle tagasi maksta, siis ta pigem võiks õpingute ajal keskenduda õppimisele ja pärast selle tagasi maksta. Aga küsimus on, kas seda peaks seaduse tasemel reguleerima. Ja küsimus on ka selles, et kas pigem ei ole probleem intressides. Teie seaduseelnõu intressidega ei tegele ja me teame, et väga vähesed võtavad õppelaenu. See summa, mille valitsus siin välja toob, et kui näiteks pikendada tagasimaksmise [aega] kahekordseks, siis intressikulu saab olema tegelikult 17 000 eurot, kui laen ise oli 30 000. See on röögatult suur. Kas teil on plaanis tegelda ka intresside küsimusega? Aitäh!

võiks olla kinnistatud, aga intressimäär võiks olla valitsuse läbirääkimiste objekt. See 5% on kindlasti palju ja selle 5%-ga arvutatult tuleb tõesti see summa välja. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! On ilmselge, et see summa, mis praegu on võimalik võtta õppelaenuks, ei ole selline, mis võimaldaks tudengitel ilma töötamata või ilma mingisuguse täiendava sissetulekuallikata üksnes õpingutele pühenduda.

Ütleme nii, et eks mina õppejõuna eelkõige teen vahet nendel tudengitel, kes loengutes ja seminarides käivad ja kes ei käi. Ja tegelikult ma ei tea, mis põhjusel osa ei käi. Küll, kui ma olen juhendaja, siis tihtipeale öeldakse, et jäädakse hiljaks ja ikkagi need plaanid ei klapi selle tõttu, et on palju tööd. Aga ma,

Juhtivkomisjoni seisukohti ja otsuseid palun Riigikogu kõnetooli tutvustama hea kolleegi, kultuurikomisjoni liikme Margit Sutropi. Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud! Kõik kuulajad! Õppelaenude ja õppetoetustega seotud küsimust arutas kultuurikomisjon 21. novembril 2023. aastal. Osalesid komisjoni liikmetena Vadim Belobrovtsev, Helle-Moonika Helme, Ester Karuse, Liina Kersna, Signe Kivi, Tõnis Lukas, Evelin Poolamets Mart Helme asendusliikmena, Margit Sutrop, Kadri Tali ja Tanel Tein. Kutsutud oli Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak.

et tõepoolest on samasisulist eelnõu korra komisjonis juba arutatud, nii et pikemalt ta otse tutvustusel ei peatunud. Margus Haidak tutvustas Vabariigi Valitsuse esitatud seisukohta,

Kõigepealt arutati pikalt selle üle, kas on kohane, et selles eelnõus on mitu erinevat teemat korraga. Meil läks probleemseks aruteluks,

ja eraldi meetmeid, mida ju riigil ka on. Teiseks, seesama Eesti Vabariigis pikaajalise elamisloa alusel viibivate isikute küsimus, kas nemad võiksid saada õppelaenu. Ka see tegelikult võiks olla hoopiski lahendatav välismaalaste seadusega, mis on teine küsimus.

see võrdse kohtlemise printsiibile. Heljo Pikhof küsis teise teema kohta, et proovitakse samal ajal ka sündimust suurendada. Kui lastega tudeng võtab igal aastal laenu ja tema õpingud venivad, siis lõpuks võib ju jääda ülikool lõpetamata ja me ei täida seda põhieesmärki. Helle-Moonika Helme vastas, et tuleb anda tudengitele võimalus, kui nad soovivad õpingute kõrvalt peret luua. Eesmärk peaks olema laste sündide arvu kasv, riigi ülesanne on selles tudengeid toetada. Aga ta lubas, et fraktsioon mõtleb muudatusettepanekute ettevalmistamise etapil asjaolule, mis siis saab, kui ülikool peaks üldse jääma lõpetamata. Tõnis Lukas soovis valitsuse esindajalt teada, kui suur hulk tudengitest üldse on õppelaenu võtnud ning milles seisneb valitsuse arvamuses märgitud planeeritav õppelaenu kontseptuaalne muudatus.

kaalumine. Tõesti on huvitav teada, et valitsus on kaalunud varianti, et käendajaid üldse ei peakski olema. Aga see tekitab küsimuse, kuidas võiks sellest muutuda laenuvõtjate finantsdistsipliin, mis praegu tegelikult on väga hea.

ole sihipärane kasutus. Eelkõige on õppelaen siiski õppimisega seotud kulude katmiseks. Aga tähtis on tõesti see, et juba on tegelikult

Heljo Pikhof tegi ettepaneku määrata komisjonipoolseks ettekandjaks siinkõneleja, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 5. detsembril ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata.

Ja siin me nüüd oleme ettepanekuga eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Anti Poolamets, palun!

EKRE on täna välja pakkunud hulga abinõusid, selleks et meie haridus oleks eestikeelne, Eesti-kesksem ja üliõpilaste majanduslik olukord oleks parem, seda eriti tänase dramaatiliselt madala sündimuse ajal. Kõik need teemad on elust enesest. Samas mind paneb imestama, et valitsus arvab, et tänapäeva probleemide lahendamiseks on vaja esmajärjekorras tegeleda pudelikorkide kinnitamisega plastpudelite külge – vot siis siis me oleme tänapäeva suured väljakutsed lahendanud. Tegelikult on Eesti roheprobleem ju hoopis Eesti külade tühjenemine, maaelu kiratsemine. Rohelises vööndis jääb meil inimesi aina vähemaks, üha rohkem pressitakse neid linnadesse. Siin ei aita ka Mart Helmest ega Anti Poolametsast, kes on maale kolinud ja hakanud seal vanu maju taastama. Sellest ei aita. Me peame hoidma inimesi maal ja linnainimeste tagasivool ei ole mitte mingil juhul piisav, et meie külasid päästa.Igal juhul on meie probleem 100 aasta madalaim sündimus ja see kajastub ju igal pool. EKRE leiab, et me peame päriselt midagi ette võtma. Pudelikorgid on ka teema, aga võrreldes sellega, mis meil on peamine teema, on valitsuse sihik täiesti paigast ära. ära. Valitsuse vastus olukorrale, et Eestis on madalaim sündimus 100 aasta jooksul, oli perehüvitiste halastamatu mahakriipsutamine.

võrra väiksem. "Mullu sündis 5111 inimest vähem, kui suri, samas asus Eestisse elama 5718 inimest rohkem, kui siit lahkus. Seega ületas positiivne rändesaldo negatiivset loomulikku iivet ning aitas rahvaarvu muutuse napilt positiivsena hoida." Sündis 10 721 last, mis on väikseim sündimus alates 1919. aastast ja esimene kord, kui sündide arv on jäänud alla 11 000.Nii et kui me näeme ette õppe[laenude] hüvitamist iga lapse sünniga, siis see on üks elementaarne ja kasulik tegu. Ma arvan, et sellel on mõju ka.

sellele eelnõule oluliselt rohkem toetajaid. Ma palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaks. Kolm minutit lisaks. Demograafiast olulisemal määral mõjutab sündimust olukord riigis ja maailmas laiemalt. Majanduslik ja poliitiline ebakindlus ning üldine elukalliduse tõus on pannud pered laste saamist edasi lükkama. Kas me ei peaks just nüüd olema kontratsüklilised,

sel ajal, kui meil on vaja julgeolekusse investeerida, oma inimeste toetused kokku, demoraliseerib meie inimeste tahet panustada rohkem Ukrainasse.

Mõtlemisaine, mida me oleme valitsusele pakkunud, on väga tugev

kaks stuudiumit läbinud ja näinud, mis juhtub inimestega, kui nad ikkagi peavad väga suure koormusega lisaraha teenima. See võib väga kahetsusväärselt viia õpingute katkestamiseni. Ma toon ühe näite elust, mille ajakirjandus vahendas. Tudeng Mari-Liis leidis oma kogemuste põhjal, et ei ole füüsiliselt võimalik käia täiskohaga tööl ja samal ajal olla päevaõppes ülikoolis. Kooli läks ta kaugõppesse, et saaks täiskohaga tööl käia. Ta töötas teenindusvaldkonnas, kus graafikud on tihtipeale juhuslikud, kaootilised. Õnnestus poolteist aastat ülikoolis välja venitada. Vahel ei saanud vajalikel päevadel töölt ära. Jätad aga paar päeva vahele, kohe on suured augud sees. "Ja nii ma selle kooli pooleli jätsingi." Elulised juhtumid, mida, ma arvan, on meil kõigil samuti võimalik näiteks tuua. Need on sellised, mis viitavad, et see eelnõu on õigel teel. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, ma teen ühe olulise paranduse. Nimelt, minu kõrv püüdis Margit Sutropi ettekandest, [kui ta nimetas] hääletustulemusi selle eelnõu tagasilükkamiseks, et poolt oli 3 ja vastu oli 3. Sama kuulis ka kolleeg minu kõrval. Protokolli järgi selle eelnõu tagasilükkamise poolt oli 8 ja vastu 3. Kui Margit Sutrop noogutab selle peale kui komisjonipoolne ettekandja, siis me lähtume sellest. Just!

faktor, mis põhimõtteliselt seob õppelaenu tagasimaksmise ja selle riigipoolse kustutamise meie sündimusega. Teisisõnu: kui sünnib laps, siis riik kustutab poole sellest laenust, ja nii edasi. See on õige

Tõepoolest, kaks aastat järjest on meie sündimus kõige madalamal tasemel aastast, kui ma eksi, 1919. Ja see aasta on [aluseks] just sellepärast, et siis hakati seda statistikat pidama. võib öelda, et läbi ajaloo on praegu kõige madalam sündimus. Seega ma arvan, et kõik meetmed, mis on suunatud selle olukorra parandamisele, on kindlasti teretulnud. Ja miks mitte seda siduda näiteks õppelaenu tagasimaksmisega.

esimene on see, et me seletuskirjast leiame, et õppelaenu saamise võimalus on selle seaduseelnõu järgi ainult Eesti Vabariigi või mõne teise Euroopa Liidu riigi kodanikel, kes viibivad Eestis alalise elamisõiguse alusel. Ja samas on kirjas, et kehtiva seaduse järgi võivad õppelaenu taotleda ka pikaajalise elamisloa alusel Eestis viibivad isikud. Kui me vaatame seaduseelnõule otsa, siis seal mitte kuskil ei ole mainitud mõne teise Euroopa Liidu riigi kodanikku. Tegelikult on seal kõik täpselt nii, nagu on eelnevas redaktsioonis. Samas lugupeetud Jaak Valge rääkis seda siin puldis

inimesi, kes on niinimetatud mittekodanikud, ja põhimõtteliselt see sõnastus, mis on seletuskirjas – kordan, seda ei ole seaduseelnõus millegipärast või meie vähemalt seda ei leidnud seda

Soome ja Rootsi ja nii edasi kodanikud, aga näiteks Suurbritannia või USA kodanikud seda teha ei saa. Ja seda me ka ei pea õigeks. Üks mu eelmistest küsimustest oli see, et kui me räägime sellest, et riik hakkab

sündimust, laenu kustutamist sõltuvalt laste arvust, vaid puudutab seda, kes õppelaenu üldse taotleda saab – meie arvates see teine osa ei ole õige. Nii et kahjuks just nendel põhjustel Keskerakonna fraktsioon seda eelnõu toetada ei saa. Aitäh! Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun, Andres Sutt! hea juhataja! Head eelnõu algatajad! Kuulasin küsimusi-vastuseid, ettekandeid ja ka algataja fraktsiooni esindaja sõnavõttu. Kui see oleks nii lihtne, et demograafia ja hariduskorralduse kitsaskohad ja väljakutsed saaks lahendada ühe seadusega, siis küllap see seadus oleks juba ammu tehtud ja me saaksime rääkida siin järgmistest asjadest. Aga elu on komplekssem. Lihtsalt fakti täpsuse huvides: lastetoetused on tõusnud ja samuti on tõusnud õpetajate palgad. Kas piisavalt, on alati arutelu ja hindamise koht.Aga tulles nüüd selle konkreetse eelnõu juurde: siin on mitu väga mõistlikku ettepanekut. Ma arvan, et on oluline kõigepealt nagu ühel lehel olla selles, et kohaselt [saab lahendada], mis probleemi õppelaenud lahendavad. Meie meelest on väga oluline see, et igaüks, kellel on huvi, akadeemilised võimed ja kes on valinud omale tee kõrgharidussüsteemi ja on ka ülikooli vastu võetud, saab seda haridust omandada. Tema päritolu, perekonna rahanduslik võimekus või mingid kolmandad tegurid ei tohi takistada ühtegi noort või vähem noort inimest oma haridusteel.

õppeedukusest sõltuv stipendium ja õppelaen, millest me siin praegu räägime. Ja õppelaenu puhul, see on tõsi, on huvi olnud väga leige. Vaatasin järgi. Õppelaenu jääk eelmise aasta lõpu seisuga oli 37 miljonit.

Me ei arva seda, et maksimaalse määra peaks kirjutama seadusesse. Pigem võiks see olla nii, nagu on praegu. See tuleb üle vaadata, kas summa võiks olla suurem. Jah, ma arvan, et see võiks olla suurem.

selle eest, et laenutingimused aitaksid meie noortel inimestel kõrgharidust omandada. Sellest ei olnud juttu, aga ma arvan, et veel on äärmiselt oluline, et kui me räägime tööturu vajadustest, siis vaatame ka sinna sisse, mida me saame teha,

saan ainult nõustuda, et see on oluline, et meil sünniks rohkem lapsi. Ma olen küll seda meelt, et laste sündi ja kasvatamist on kohasem reguleerida perepoliitikat kujundavate seaduste, mitte õppelaenu abil. Aga me võime selle üle kahtlemata debateerida. Nii et kokkuvõttes me toetame kõrghariduse omandamist toetava süsteemi reformi,

konkreetsete ettepanekutega, ootame need ettepanekud ära ja teeme ühe hea eelnõu, mis terviklikult probleemid lahendab. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 288 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.

Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 288 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 51, vastu 18, erapooletuid ei ole, on eelnõu 288 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Neljanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Jaak Valge, Anti Poolametsa, Henn Põlluaasa

Jätkame ühe hea hariduspaketiga. Antud eelnõu teadus‑ ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmiseks tahab tagada rahvusteadustele piisava ja stabiilse riigieelarvelise rahastuse. Ja mis on oluline: eelnõu kohaselt defineeritakse seaduse tasemel rahvusteaduste mõiste ning tagatakse nende piisav ja stabiilne riigieelarveline rahastus.Eesti riik ja ühiskond vajavad tipptasemel uuringuid, mis aitavad mõtestada Eesti ühiskonna ja riigi kestlikkust. Aga selleks on meil vaja

et riigieelarvest eraldatavatest vahenditest vähemalt 10% eraldatakse rahvusteaduste toetamiseks.Definitsiooni puhul on oluline, see on lõpuks ära tehtud, nii et rahvusteaduste mõiste ei jää uduseks. Ning meie definitsioon ütleb, et rahvusteadused on Eesti ajalugu, folkloristika, keeleteadus, kunstiteadus, sh muusika‑ ja teatriteadus, samuti kirjandusteadus, aga ka teised teadused, mille uurimise tulemustel on otsene mõju eestlaste enesemääratlusele ning mis sellega aitavad säilitada ja edendada eestlaste identiteeti.Kui me nüüd vaatame elu, päriselu, milline on olukord eesti keele, kirjanduse, kultuuri, etnograafia ja ajaloo vallas, siis me ei saa seda käsitleda lihtsalt rahvusvahelise konkurentsi tingimustes. Ja selle tõttu ongi vaja teadusrahastuse süsteemi

siin särava kõne, kus ta viitab kirjandusklassikutele, siis mis järgneb? Ajakirjanduslik paanika! Nad ei saa midagi aru! Nad ei saa aru isegi sellest, kui tsiteeritakse mõnda Tammsaare teost või kasutatakse sealt kõnekujundeid. See on klassikaline näide argipäevasest harimatusest. Ja seda ajakirjanike hulgas, kes võiks nagu midagi eesti kirjandusest teada. teada. Täna näiteks räägiti hobusevarastest ja nüüd võiks puhkeda suur ajakirjanduslik kaos, et kas Eestis on tõesti nii palju hobuseid, mida varastada.

mõni aasta tagasi. Tookord oli püsirahastusega minimaalselt kindlustatud üksnes arhiivide säilitamine ja uurijate elementaarne teenindamine. Näiteks programmiga "Eesti keel ja kultuur digiajastul" lõigati lisaks teadusprojektidele ära ka eesti kultuuri monumentaalteoste, nagu "Vana kannel" ja "Eesti muinasjutud", koostamise raha. Need on ainult üksiknäited sellest, kuhu me oleme liikumas. Ja kui ma kuulsin proua Sutropi apoloogiat ingliskeelestumise ja rahvusvahelise õpikeskkonna kaitseks, siis ma olin hämmingus. Kas see keskkond ongi siis näiteks selline, kus tehnikaülikooli on toodud hulgaliselt araabia maadest inimesi, kes räägivad vigast inglise keelt kus toimub reaalselt ka diplomipesu? Meie siis oleme araabia riikide allhankijad, Euroopa Liidu elamislubade vabrik. See on siis see suurepärane

Äkki nad räägivad, kuidas Lumumba ülikoolis õppimine oli. Aga miks peaksime meie mingit Lumumbat siin Eestis tegema? Isegi Tartu Ülikool on lumumbastumas. Ja see peab olema õhkkond, mida me naudime!Mina ei tunne, et see on Eesti rahvusülikool. Ma olen seal kaheksa aastat käinud. Rahvusülikooli nime see varsti ei vääri enam, sest see on mingisugune allhankekool, kus tõesti lõbustatakse üliõpilasi vigase inglise keelega,

haridusturism. Ostke rongipilet, ostke lennukipilet, käige vaatamas Euroopat – muidugi! Aga just haridusturism on on [see], mida Erasmuse all tehakse. Ma tean väga hästi, kuidas see käib, olen küllalt Erasmuse tudengitega suhelnud.Nii et me peame päris tõsiselt mõtlema, mida teha teadusrahastuse hindamise mudeliga, et pöörata see näoga Eesti poole. Me peame selle moepärase rahvusvahelistumise nõude ümber mõtestama ja seadma sihiks Eesti heaks tehtava teaduse ja selle tugeva toetamise – seda nii tehnilisemates valdkondades, põllumajandusteaduses näiteks, kui ka tõesti rahvusteadustes, mida see eelnõu väga selgelt [silmas Ma leian, et see oleks pikk samm rahvusülikooli tegelikuks tegemisel. Vahepeal me oleme teelt eksinud. Minul on igal juhul tunne, et kui me nii edasi läheme, siis rahvusülikooli nime võib rahumeeli ära võtta: see on ainult ilus kõnekujund, sisult ei vasta rahvusülikool enam sellele, milleks ta on ellu kutsutud. Aitäh!

Kannataks meie tööturg, kannataks riik, kannataks ühiskond, kui vajalikel erialadel piisavalt [spetsialiste] ei koolitata ja inimesed ei läheks nendele erialadele. Mäletame, kuidas tekkis õigusteaduskondi üle Eesti, nii et mina ei suutnud järge pidada. Küll oli neid palju! Oli sellepärast et see oli kasumlik – kena tasuline kõrgharidus, erakõrgkoolid ja kõik.Selge see, et meie esimene eelistus on tasuta kõrgharidus. Aga kui teatud meetodid võimaldavad

asumata ei ole võimalik ülikoole üleval pidada, siis me peame ennekõike lähtuma seisukohast, kas meil on rahvusülikool või mitte. Kui see olukord viib selleni, kus me praegu oleme, siis peame tõsiselt mõtlema, kust leida ülikoolidele rohkem raha, et meil oleks rahvusülikool. Kas see tee on riigieelarveline või mõnede erialade tasuliseks muutmine – mõtlemise koht.

püüdlete õiget eesmärki. Minu meelest see on väga ilus, et te tahate defineerida rahvusteaduste mõiste seaduse tasemel ja tagada piisava finantseerimise. Aga miks see peab käima sellise ülikoolide halvustamise ja lausa laimu teel? Minu küsimus puudutab seda, et te ütlesite välja, et meil on üks ülikool, mis tegeleb diplomite pesuga. Kas teil on ka mingisugused andmed selle kohta, et sellist asja Riigikogu kõnetoolist väita? Jah, mul on selle kohta andmeid. Ma võin selle kohta eraldi ettekande pidada, kui kiiresti nad

Lihtsalt masendav! Me ei ole oma ülikoole selleks loonud, et araablased saaksid siin Bolti ja Wolti sõita. See on lubamatu! Ma loodan teie toetusele. Ma siiski tahan uskuda, et te tahate sisuga tegeleda, mitte siia migratsioonipumpade ehitamisega. Ja ma näen, et ülikooli juhtkonnad rahumeeli ehitavad migratsioonipumpasid. Me peamegi olema kriitilised. Ei ole mõtet ajada ümmargust juttu!

Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid rahvasaadikud ja kõik hariduse- ja teadusehuvilised! Minu ülesanne on rääkida teile sellest, mis toimus kultuurikomisjonis teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu arutamisel 18. septembril 2023. aastal. Kohal olid lisaks juhataja Heljo Pikhofile ka komisjoni liikmed Vadim Belobrovtsev, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Ester Karuse, Liina Kersna, Signe Kivi, Tõnis Lukas, Margit Sutrop, Kadri Tali ja Tanel Tein. Kutsutud olid algataja esindaja Jaak Valge,

ja õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Sander Pelisaar. Jaak Valge tutvustas eelnõu ja ütles, et seaduse muutmise eesmärk on tagada rahvusteadustele piisav ja stabiilne riigieelarveline rahastus. Valge lisas, et Eesti riik ja ühiskond vajab tipptasemel uuringuid, ja sellest me täna siin ka natuke kuulsime. Soovitud oli TAIKS-i eelnõusse rahvusteaduste definitsiooni sisseviimine ja

eelnõus on ette pandud. Ka ütles ta, et see 35 miljonit, mida ta taotleb, ei peaks olema dogmaatiline summa, suurusjärk võiks olla selline. Renno Veinthal sõnas, et rahvusteaduste toetamine ongi üks osa teaduse rahastamisest ja selleks kasutatakse nii riigieelarvelisi kui ka tõukefondide vahendeid. Kavatsus ongi defineerida rahvusteadused uues TAIKS-is, praegu TAIKS-i eelnõu ettevalmistamisega tegeldakse.

et baasfinantseerimise vahendid peaksid olema tagatud. Praegu antakse rahvusteadustele 5% ja see summa on tõusnud tänu sellele, et baasfinantseerimisel ja konkurentsipõhisel rahastusel on jõutud 50 : 50 summani. Ja sellest osast saavad suurema osa rahvusteaduste baasfinantseerimise kaudu nende aladega tegelevad institutsioonid.

rahastuspõhimõtteid muuta. Jaak Valge küsis, kas esitatud arvamusel on seos Vabariigi Valitsuse arvamusega. Küsimus ei ole tema meelest baasfinantseerimises, vaid puudutab üldse riigieelarvelisi eraldisi kokku. Valge sõnul võib valitsuse arvamusest [järeldada], et puudub kindel teadmine, kuidas teadust üldse finantseeritakse.

alles siis saab hakata vaatama, kuidas seda raha tuleks jagada. Liina Kersna sõnas, et teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas see on siis 2021–2035 TAIE – on rahvusteadused selgelt eesmärgina välja toodud ja see annab põhjust valdkonnaga ka seadusandlikul tasandil täpsemalt tegeleda. Selles mõttes kiitis ta EKRE eelnõu, et teemapüstitus on õige, aga ta küsis, millise summa moodustab rahvusteadustele ette nähtud 5%, kui suur on Kultuuriministeeriumile 2023. aastal ette nähtud teadusraha ning milleks seda valdkondlikku teadusraha kasutatud on. See küsimus oli küsimus oli suunatud Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerile. Renno Veinthal vastas, et 5% moodustas 2023. aastal umbes 2,7 miljonit ja 2023. aastal Kultuuriministeeriumi eraldatud raha oli 460 000

Helle-Moonika Helme küsis veel välisülikoolides tegutsevate Eesti keskuste kohta ja see võeti ministeeriumis teadmiseks, et Ungaris ei ole asjad hästi. Mart Helme sõnas, et rahvusteaduste jaoks tuleb leida ammendav definitsioon, aga selle definitsiooni otsimine ja kujundamine ei saa

Margit Sutrop sõnas, et Valge poolt tutvustatud eelnõus on kasutatud sellist definitsiooni, mis juba on olemas. See on tegelikult definitsioon, mis [sai kirja]

võidab alles iga 11. grant rahvusteaduste ja laiemalt humanitaarteaduste puhul. Veel rääkisime teadusmonograafiatest, olukord ei ole humanitaariale soodne, sest loevad pigem rahvusvaheliste ajakirjade publikatsioonid. Samuti küsiti ministeeriumi käest, kas on võimalik ka individuaalgrante luua, sest humanitaar- ja rahvusteaduste jaoks ei pruugi rühmagrant olla hea lahendus. Renno Veinthal vastas, et uue konkurentsipõhise rahastamise põhimõtete väljatöötamise käigus on arutatud seda, et võiks olla nii-öelda [üksiku] hundi grant, mis tähendab sellist granti, mida ei tehta alati meeskonnaga. soovitakse, et teadlased töötaksid gruppides, selleks et täita doktoriõppe eesmärke. Praegune olukord on selline, et Eesti ühiskond vajab 300 uut doktoranti aastas, aga saab ainult 250. Edasi jõudsimegi sinnani, et Jaak Valge sõnas, et esitatud eelnõu puhul on ettepanek tuua olemasolev definitsioon seaduse tasemele, kuigi seda juba kasutatakse raha jagamiseks. Ta toetas Sutropi mõttekäiku teadusmonograafiate kohta ja rõhutas, et eelkõige peaks hindamissüsteemis, kuidas jagatakse ka konkurentsipõhist konkurentsipõhist raha, olema Eesti-kesksus esikohal. Valge sõnul määravad just hindamissüsteemid selle, missugust teadust Eestis tehakse, ning ta tegi ettepaneku toetada esitatud eelnõu. Heljo Pikhof tegi ettepaneku määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutropi ja võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. oktoobril. See päevakorda võtmine otsustati konsensuslikult. Eelnõu otsustati tagasi lükata häältega poolt 6 ja vastu 5, erapooletuid oli 0. Otsus määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutrop tehti konsensuslikult.

Aitäh! Ma jagan teie muret selle ülikoolide suunas visatud kriitika pärast, aga komisjonis räägiti teaduse rahastamisest. Siin need märkused puudutasid pigem kõrgharidust ja üliõpilasi ja diplomite andmist, mis tegelikult ei olnud komisjonis selle teema

Ei soovi. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 192 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

ole hetkel ei Helle-Moonika Helmet ega Henn Põlluaasa. Ja väga hea on see, et me saame nüüd pöörduda kodu- ja töökorra seaduse juurde, mis ütleb, et on arutelu võimatus. Nii et on arutelu võimatus ja seda punkti me ei aruta. Liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde.

Lugupeetud kolleegid! Kert Kingo ja mina oleme esitanud prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu. Mis põhjusel? Jätkan faktiliste asjaoludega. Juuni 2020, Harju Maakohus. Kohtunik taandas kriminaalasja menetlusest kaks prokuröri. Kohtuniku hinnangul käitusid riiklikud süüdistajad lubamatult, erapoolikult ja kaitseõigust riivavalt. Oktoober 2021. Harju Maakohus taandas kriminaalasja menetlust juhtiva riigiprokuröri, kuna ta rikkus kahtlustatava kaitseõigust ja survestas kahtlustatavat, samuti vassis kohtule ning rikkus kahtlustatava omandiõigust. Kohus märkis, et juhtiv riigiprokurör käitus ebaeetiliselt ja ebaprofessionaalselt kohtu hinnangul on taunitav, et prokurör oma viga ei tunnistanud. Seda üritati isegi ilustada ja – rõhutan – kinni mätsida. Mai 2022. Tartu Ringkonnakohus tunnistas prokuratuuri jälitustoimingu loa õigusvastaseks. Kohus leidis, et ükski prokuratuuri põhjendustest ei olnud piisav selleks, et jaatada jälitustoiminguks loa andmise vältimatut vajalikkust. Juunis 2022 asus Riigikohtu kriminaalkolleegium oma otsuses seisukohale, et kriminaalmenetluses riigiprokurörid esitasid valeandmeid, võltsisid menetlusdokumente, kasutasid võltsitud menetlusdokumente, takistasid teadaolevalt menetlusosaliste kohtueelsele menetlusele ilmumist, lõid kunstlikult tõendeid ehk moonutasid kriminaalasjas tegelikke asjaolusid. September 2022. Tallinna Ringkonnakohus leidis, et juhtiv riigiprokurör läks lubamatu tõendiga liiale, kui survestas kangekaelselt kohtunikku nõustama lubamatu tõendi kasutamisega. Kohus märkis: "On raske mõista, miks riik sellisel viisil enda kodanike vastu süüdistusi konstrueerib." Veebruar 2023, Tartu Maakohus. Süüdistav pool ehk prokuratuuri ning Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond kustutas tõendi ära. Võeti ära salvestis, anti tagasi tühi ketas ja öeldi, et seda pole olnud. Pärast ilmnes, et ikkagi oli. Prokuratuur ei olnud nõus salvestise taastamisega. Kohus andis lõpuks loa ja süüdistatav taastas salvestise, mis oli oluliseks tõendiks tema süütuse tõendamisel. Mai 2023. Harju Maakohus taandas tunnistajat hirmutanud prokuröri. Kohus tuvastas, et prokurör viis läbi ebaseadusliku ülekuulamise ehk survestas kaitse tunnistajat telefoni teel. Need on asjaolud, mis on leidnud tõendamist kohtuotsustes. Mis toimub? Ma

paneb toime sellised teod, mida ma eelnevalt kirjeldasin?

saate aru? Prokuratuur on karistamatu, nagu oli omal ajal NKVD. Ma ei taha öelda, et kõik prokurörid on halvad,

Ma tean, et on väga palju siiraid ja tõsiselt seaduskuulekaid prokuröre, kes lähtuvad menetluse seaduspärasusest, aga kahjuks need üksikud näited, mida ma tõin, jätavad ka nendele pleki külge, sest nad peavad seda ametit.

Tundub, et kõik on korrektne. Aga küsimus on selle normi sisus. Mida on lubatud teha? Justiitsministeeriumi teostatav teenistuslik järelevalve prokuratuuri üle ei laiene prokuratuuri tegevusele jälitustegevuse planeerimises

takistasid teadvalt menetlusosalise kohtueelsele menetlusele ilmumist ja lõid kunstlikud tõendid ehk moonutasid kriminaalasjas tegelikke asjaolusid – esitatud kuriteokaebusele vastas Riigiprokuratuuri järelevalve osakond järgnevalt – see on kummastav: "Kriminaalmenetlust alustatakse vaid siis, kui pädeva menetleja arvates esineb küllaldaselt andmeid kuriteo toimepanemise kohta.

Seda ei saa algatada ka subjektiivse hinnangu põhjal." Tullakse veelgi huvitavama asjaga välja: "Kriminaalmenetluse alustamine olukorras, kus alles kriminaalmenetluslike vahenditega tuleks otsida kriminaalmenetluse alust, on

Prokuröre, kes on toime pannud vähemalt menetluskoodeksi järgi lubamatu teo, kaitseb prokuratuuri enda komisjon.

Kuigi menetluskoodeks ütleb, et kriminaalmenetlust alustatakse

soovi esitada küsimusi, siis olen valmis hea meelega vastama. Kuna ma ei näinud saalis ühtegi [inimest], kes oleks andnud käega märku, et prokuratuuri tegevus, millele on etteheiteid teinud erinevad kohtud,

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Seaduse järgi on prokuröride peamised ülesanded kohtueelse menetluse juhtimine ja kohtus riikliku süüdistuse esindamine.

Tihtipeale on menetlusaluse isiku jaoks kõik need menetlustoimingud äärmiselt pikad ja venivad. Võtame kas või eilse saate "Impulss", kus olid vastakuti nii prokuratuuri kui ka

Teine asi, mis on minu hinnangul ka karistamatuse tunnuseks, on see, kui prokuratuuri hakatakse kasutama poliitilistel eesmärkidel.

Aga kas keegi võtab vastutuse? Ei võta, sest vastutust ei ole – mitte keegi ei saa neid kontrollida ega karistada.Või võtame

tambiti kõigepealt ajalehtede kaudu poolvigaseks, ja siis paisati kogu jõud menetlusajal tema perekonna kõiki asju ja käike [uurima] ja tunnistajaid küsitlema. Lõpptulemus: ikkagi mõisteti õigeks. Ka Kajar Lemberi suhtes tuli ju eile kohtuotsus välja. Ringkonnakohus andis lahendi, et ta mõisteti õigeks. Aga karistust sellise inimeste tervise ruineerimise eest

Ma saan tugineda ikkagi ainult ajalehes avaldatule, sest ajakirjanikud teavad meil ju kõike. Üks Üks väga huvitav asi on see, et ei kinnitata ega lükata ümber, et prokuratuuri juhtimisega ei ole ei ole asjad kõik korras. Võib-olla oli põhjus ka selles, et härra Parmas prokurörina ei saanud kahe tööga korraga hakkama: prokuratuuri juhtimisega ja kandideerimisega

näited, mis te tõite, viitavad tõesti sellele, et seda organisatsiooni ei juhita adekvaatselt ja asi on läinud täiesti lappama. Aga ma tooksin välja veel ühe tendentsi. Nimelt, Eestis on viimastel aastatel olnud väga palju kõrgemaid riigiametnikke

Miks nad siis ei peaks uskuma? Prokuratuur ei suutnud leida asja Keit Pentus-Rosimannuse huvide konfliktis, ei suutnud leida asja Liina Kersna testihankes, ei suutnud leida asja Marko Mihkelsoni pedofiilsetes piltides. Prokuratuur ei suuda leida asja Slava Ukraini raha kõrvaldamises.

Loomulikult need, kelle huvides prokuratuur magab, hambad laiali, usuvad Eesti õigusriiki. Ma küsin lihtsa küsimuse: kas sina usud Eesti õigusriiki? Keeruline küsimus, sellepärast et õigussüsteem koosneb ju mitmest osast. Kõigepealt on kohtunikud ja siis on prokuratuur, eks ju. Ma saan öelda, et ma osaliselt usun. Ma osaliselt usun, sest vastasel korral ei oleks ma saanud ette lugeda seda väga sünget nimekirja, mismoodi prokuratuur on oma võimu kuritarvitanud. Ma osaliselt usun.Aga väga hea, Martin, et sa tõstatasid teise küsimuse, millele ma tahan nüüd vastata. Kas on võimalik, et

Kes veel usub õigusriiki? Ma ei usu, et kõik usuvad. Aga meie usk ei tähenda midagi. Me peame tunnetama, et

Aitäh näpunäidete eest! Hakkan neid kohe järgima, kui olen saanud hakkama esimeste sissejuhatavate mõtete edastamisega.Kõikide nende eelnõude

See, et kohtualune mõistetakse õigusriigis õigeks, ei ole mitte prokuratuuri läbikukkumine või ebaõnnestumine või korruptsiooni tundemärk, vaid see näitab, et meil ongi õigusriik.

Põhimõtteliselt minu kogemus ütleb, et advokaadi käest võib osta ükskõik millise arvamuse. Juriidikas on väga palju võimalik, väga erinevaid seisukohti [võib] esitada, ja enamasti see, kes maksab, tellib ka muusika.

ütleme, sugeda kohtu käest. Mida see näitab? Esiteks näitab see seda, et need juhtumid, kus prokuratuur tõepoolest eksib või teeb midagi valesti, on väga harvad. Ma arvan, et Riigikogus, ka meil juhtub ebaseaduslikke tegevusi või kahtlasi tegevusi tihedamini kui kord aastas.

Midagi ebaõiget või ebaõiglast ei ole saanud ju juhtuda jõustunud kohtuotsuse näol, milleni oleks jõutud valede eelduste või prokuratuuri valekäikude abil.

ka eeluurimine – ja teine on kohtu roll. Me ei saa panna neid kõiki ühte patta, sellepärast et siis me kaotame tõesti õigusriigi ja kaotame kontrollifunktsiooni, mis erinevatel organitel on.

täna on 7. veebruar 2024. Sellegipoolest selline ettepanek tehti ja nüüd me oleme siia saali jõudnud ja see ettepanek oli konsensuslik. Teiseks tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata, selle poolt oli 6 liiget, vastu oli 2.

Seda toetasid kõik: Anti Haugas, Kert Kingo, Eduard Odinets, Liisa-Ly Pakosta, Mati Raidma, Valdo Randpere, Vilja Toomast ja Varro Vooglaid. Aitäh!

raamatust, et juhtivkomisjoni esindaja teeb kuni 20‑minutilise ettekande, mille eesmärk on tutvustada Riigikogu liikmetele juhtivkomisjonis tehtud tööd.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Valdo! Mul on selline küsimus. Ilmselgelt Justiitsministeerium järelevalvet prokuröri tegevuse üle ei teosta.

Aitäh! Esiteks, ma tegelikult puudutasin ka seda oma ülevaates. Minu ülevaade komisjoni tööst

Reformierakonna justiitsminister, siis mis tunne sul oleks, kui prokuratuur järsku algataks mingi asja sinu suhtes? Kas sa usuksid, et prokuratuur on teinud seda seaduse põhjal, või sa oleksid esimene mees, kes jookseks siia pulti ja ütleks, et nüüd on poliitiline kättemaks? Mina arvan, et see oleks see teine variant. Ja sellepärast ei peagi Justiitsministeerium, mis on poliitiliselt juhitud, sekkuma prokuratuuri nendesse tegevustesse, mis on vitaalsed osad meie õigusemõistmise süsteemis.

Aitäh! Seda küsimust me otseselt komisjonis ei arutanud. Põhimõtteliselt ma peaksin teie tähelepanu nüüd juhtima ka sellele, et

mingit süüdimõistvat kohtuotsust [tehtud]. Nii et me ei saa neid pidada süüdi olevateks. Aga loomulikult, inimlikult võttes, võib-olla oleks natukene neutraalsem, kui keegi teine EKRE‑st esitaks neid prokuratuuriteemalisi eelnõusid, keegi, kellel ei ole praegu otsest vaidlust prokuratuuriga [käimas]. Sellest ma saan aru. Aga komisjon seda ei arutanud. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! See, mida kolleeg Igor Taro ütles, meenutab natukene Eesti inimeste küüditajaid, kes aitasid inimesi vagunisse toppida ja Siberisse saata

mida Kert ja sina tõite siin eelnõus, on ju lõppenud sellega, et kohus on kuidagi reageerinud ja viidanud sellele, et prokuratuur on teinud midagi valesti.Ega keegi ei väidagi, et prokuratuur on täiesti ilmeksimatu.

Igal inimesel on ju õigus oma elus edasi minna ja edasi areneda. Ega see ei ole mingi puudus, kui inimene kandideerib ja ta saab või ei saa midagi.Aga põhimõtteliselt me sellel komisjoni koosolekul tegime ka [ühe] ettepaneku,

Aitäh, härra eesistuja! Mina ei ole jurist. Siin pool saali on juriste täis ja on teada, et juristid on veidi kõverad inimesed, sest nad tegelevad selliste kõverate asjadega nagu paragrahvid.

Ja siis selgus, kes tegelikult oli ema. Ka nii võib kohut mõista. Tulen nüüd selle eelnõu juurde ja jätan sellised ebaolulised ajaloolised kõrvalekalded

siin saalis neid laimata – see on lihtsalt häbiväärne. Küsimus on selles, et me näeme, et meil õigussüsteemis on toimunud politiseerumine. Politiseerumine on toimunud juba varem. varem. Kalle Grünthal luges ette terve hulga prokuröri eksimusi, kuritarvitusi – ükskõik, kuidas me neid nimetame või liigitame millele ei ole järgnenud praktiliselt mitte mingit sanktsiooni peale selle, et teatud puhkudel on kohtunik eemaldanud need prokurörid protsessilt, see on olnud ainus sanktsioon. Aga ei mingit uurimist, ei mingit menetlust, ei mingit ametist kõrvaldamist ega muud taolist, mis peaks kaasnema, kui selgub, et prokurör [ei] juhuslikult, tõesti eksikombel, esitanud midagi, mis ei ole seadusega kooskõlas, vaid on teinud seda teadlikult ja tahtlikult. See on see probleem.Ja probleem on loomulikult ka see – seda me nägime juba eelmise peaprokuröri ajal –, et õigussüsteem on üha enam ja enam muutunud karistusmeetmeks poliitilistel põhjustel. Prokuratuur algatab menetluse, algatab protsessi, mis ongi karistus. Ja seda puhtpoliitilistel põhjustel. Oleme seda juba kui mitu korda.Oleme näinud ka seda, kuidas prokuratuur on käitunud täiesti ebaõiguspäraselt, kuulutades oma asjad välja pressikonverentsidel. See ei ole kohane enne, kui asi on jõudnud kohtusse ja kohus on andnud asjale oma hinnangu.Oleme näinud seda, kuidas prokuratuur sõna otseses mõttes jookseb meil valitsusi maha. Näete, siin minu selja taga istub endine peaminister, kes lasi ennast ära hirmutada. Ka ühele ühele erakonnakaaslasele ütlesin, et sellistel juhtudel, niisuguste tüüpide puhul, kes tulevad sind ähvardama, on ainult üks viis: nad tuleb saata pikale lainele. Ja kõik! Kui sa lased ennast ära hirmutada, siis sa jäädki nööri otsas kõndima. Ja nii lihtsalt see käibki. Me oleme näinud järgnevate sammude puhul, kuidas see kõik on tõeks osutunud. on see, et meil on õigussüsteem üha enam ja karistamatult politiseeritud.

Kui Valdo, kelle tütar minu teada töötab Riigiprokuratuuris, kaitseb oma tütre tööandjaid, siis see on muidugi ka ju kõnekas. Aga tegelik probleem on selles, et prokuratuuri omavoli tuleb kontrolli alla saada. Palun lisaaega. Palun, kolm minutit!

ja teised, kes ei kuulu selle poliitilise liini esindajate hulka, peavad kogu aeg teadma, et tühiasjast, asjast, mida mitte kellegi teise puhul ei viida kohtusse, võivad nemad hakata kulutama kohtuuksi, maksma advokaadiarveid, veetma unetuid öid ja nii edasi ja nii edasi, kuni võib-olla üheksa või kümne aasta pärast, nagu siin täna näiteks toodi, jookseb asi lõpuks ikkagi juba mitmendas kohtuastmes liiva.See ei ole õigusriik! See ei ole õigusriik, kus ühed võivad tunda ennast karistamatuna ja rääkida õigusriigist, aga teised peavad kogu aeg teadma, et vales kohas tänava ületamise eest võib ka kümneks aastaks vangi minna. See ei ole õigusriik.Ma olen vaadanud sellist toredat sarja nagu "Ameeriklased". Ja eilses osas ütles üks naisterahvas, kes just nagu õilsal eesmärgil sunniti enesetappu sooritama, et need inimesed, kes just nagu õilsa eesmärgi nimel kuritegusid sooritavad, on väga halvad inimesed. Ja ma ütlen sedasama teile, kallid sõbrad, kes te tulete kohe seda eelnõu tagasi lükkama, [selle eelnõu] tagasilükkamise poolt hääletama: need, kes just nagu õilsatel eesmärkidel kurja teevad, on halvad inimesed. Ärge olge halvad inimesed,

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma kolleegide kommentaarist kuulsin, et nüüd läheb kiirelt.

kirjas, et see eelnõu peaks jõustuma juba 2024. ehk siis käesoleva aasta 1. jaanuaril. No see ei ole mitte kuidagi enam võimalik. Ma ei tea, kas seda teksti oleks pidanud kohendama komisjonis või milline see tehniline protseduur oleks pidanud olema.

hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Seda ja veel teist identset tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 182

Komisjoni liikmetel algatajatele küsimusi ei olnud. Vabariigi Valitsus kumbagi eelnõu ei toeta. Komisjon langetas järgmised otsused. Võtta eelnõu päevakorda 2023. aasta 10. oktoobril. oktoobril. Päevakorra ülekoormatuse tõttu on see jõudnud täiskogu ette täna. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees, siinkõneleja. Need kaks ettepanekut võeti vastu konsensuslikult. Aga hääletamiseks läks eelnõu edasise saatuse üle. Komisjon otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

"Riigikogu liikmete esitatud maksuseaduste muutmise seaduse eelnõudel on negatiivne mõju maksutuludele, mis on vastuolus tänaste eelarveliste eesmärkidega."

ja tutvustas algatajate nimel eelnõusid. Aga jah, selles mõttes neid on tõesti … Ma pean loomulikult juhataja kriitika vastu võtma. Aga väga keeruline on [kirjeldada] kahte identset eelnõu: [on ettepanek

Suur tänu, austatud juhataja! Head kolleegid! Eelnõu 182 on identne eelmisega, seetõttu palub rahanduskomisjon eelnõu tagasi lükata. Hea ettekandja, ma tänan teid! Ka teile ei ole küsimusi. Suur tänu! Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme hääletuse ettevalmistamise juurde.

Me võime muidugi arutada selle menetlemise korda pikalt, aga ma usun, et head ametikaaslased on tuttavad sellega, kuidas esimesel lugemisel asja arutatakse.

mõttetuks, sest me tahame [selle MTÜ] asemele panna MTÜ Ukraina Eest, mis on selline MTÜ, mis päriselt viib Ukrainasse humanitaarabi, mitte ei varasta Eesti inimeste raha ära.

MTÜ Slava Ukraini tegevus ei ole kompromiteerinud mitte ainult Eesti inimeste tahet toetada Ukraina võitlust agressori vastu, vaid Eesti inimeste annetamiskultuuri tervikuna.

suur rahvakangelane ja valiti ka Riigikogusse. Parlamendist lahkus ta skandaali tipus kevadel. Aga me kõik teame, et Eesti 200 fraktsioon ei ole andnud hinnangut tema tegevusele, on keeldunud seda hukka mõistmast ja on sellega tegelikult häbi teinud kogu Eesti parlamendikultuurile.

Aitäh! Ei ole, kahjuks ei ole. Küll aga on seesama MTÜ Ukraina Eest jätkanud Ukraina aitamist. Meie erakonna liikmed, ka parlamendiliikmed on sellega seotud olnud. Ehk siis me ei ole lasknud ennast heidutada. Aga nagu me siin eelmise päevakorrapunkti jooksul pidime tõdema, et meil on prokuratuur, mis väga valikuliselt tegeleb õiguse tagaajamisega. Kui ideoloogiliselt õiged inimesed tegelevad seaduserikkumisega, siis prokuratuur magab, hambad laiali, ja kui ideoloogiliselt vaenulikuks peetavad erakonnad mitte midagi ei tee, siis ikkagi leitakse paragrahv. Selline see seis meil on. Jah, kahjuks me peame tõdema, et kõik me teame, et asjad on halvasti, ainult prokuratuur ei suuda sellest aru saada ja midagi ette võtta. Aitäh! Ei ole,

hommikuks sai jälle väga palju selgemaks, et Donald Trump keeldub toetamast Ukraina abistamist. Öelge palun, mis on teie vaade sellega seoses. Kas te olete mures või te leiate õigustuse?

mõttekäigutaolisele asjale. Ma ei ole nõus selle hinnanguga, et kedagi ei huvita, mis on saanud Johanna-Maria Lehtmest. Kui sa just ei kuuluta mind mitte kellekski, mida, ma arvan, sa muidugi võid tehagi. Mind küll huvitab, tervet meie fraktsiooni huvitab, väga paljusid inimesi huvitab, kuidas saab olla niimoodi, et tehakse selline suur sigadus ja mitte midagi ei juhtu, ei piiksu ega midagi. Huvitab küll, väga paljusid inimesi huvitab. See on õiglustunde küsimus ka.

Kui te teate Lehtme kuritegudest, siis minu soovitus on peale tööpäeva lõppu pöörduda politseisse, viia kõik need tõendid politseisse ja siis hakatakse seda kindlasti uurima. Mina tahaksin täpselt samamoodi teada, mis siis tegelikult juhtus. Kas te olete valmis kõik need tõendid viima täna õhtul politseisse? Aitäh,

ja raha väljapetmine Eestis ja selle raha väljakantimine Ukrainas, ei ole vaja mul küll mingisugust eriuurimist korraldada. Selle info on saanud ka politsei, kaasa arvatud kaitsepolitsei, muide. Seda me tegelikult

ära. Aitäh! Ma lihtsalt täpsustan, et te annaksite ka endale aru, et kui teil on need tõendid ja te varjate neid, siis te võite samuti riskida sellega, et saate süüdistuse. Palun peale tööpäeva lõppu need tõendid viia lõpuks politseisse ära. Milline hõrk, milline tõeliselt hõrk

saaks. Aitäh! Räägime asjast. Tulumaksuvabastuse süsteemis muidugi on Eestis liberaalide juhtimisel kogu aeg kruvisid kokku keeratud, me kõik teame seda, eks ole. Vanasti sai tulumaksuvabastust laste pealt, abikaasade pealt. Noh, see kõik on maha krutitud meil, teie käed on

Ja seegi summa võib olla väiksem, kui sissetulekud on omakorda mingisugusest summast aasta jooksul väiksemad. Ja selle summa sisse võivad mahtuda erinevad asjad, mida tulumaksuseadus annab meile tulumaksuvabastusena. Need võivad olla koolitused, need võivad olla annetused. Nendest annetustest on selge nimekiri tehtud. Ja see tähendab Ja see tähendab seda, et kui ma teen annetuse, näiteks kannan 100 eurot mõnele vastava tulumaksuvabastusega MTÜ‑le,

Aitäh! Me oleme teinud terve hulga neid tulumaksu ja käibemaksu muudatuse eelnõusid. Ütle nüüd ka inimestele, kes räägivad kogu aeg sellest, kuidas riigil on ainult see raha, mis maksudest kogutakse: kui suur see suurusjärk võiks olla, mis nendest vabastustest loobumise järel riigikassasse juurde võiks tulla? See on kindlasti rohkem kui see 5,7 miljonit eurot, mis õpetajatele kuidagi näkku sülitati.

tulumaksusoodustuse kaotamise pealt oli see summa ikkagi kümneid miljoneid. Ja selles mõttes on see loomulikult mage signaal.

endine kõrge ametnik Martin Arpo sellised sõnad: "Eestis on kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte. Kui laekub teave, et selline asi toimub, siis seda peab uurima. See ei ole uurimisasutuse valik." Minu mäletamist mööda on meie ajalehtedes ilmunud vilepuhuja Oleksandr Tšernovi tunnistused, on väga palju muid materjale ja ka prokuratuur on menetluse alustanud. Kas ma mäletan valesti, et see kriminaalmenetlus on juba alustatud, aga lihtsalt seal midagi kuidagi ei edene? Ma Ei mäleta valesti. Tõesti, ega prokuratuur ei tahtnud [menetlust] alustada, hirmsasti ei tahtnud alustada, aga siis läks kisa nii suureks, et alustati. Lihtsalt see menetlus ei ole mitte kuhugi jõudnud.

teada need linnad, kuhu see MTÜ Ukraina Eest on viinud oma abi, mis on kokku korjatud ilma tulumaksusoodustuseta ja mida inimesed on teadlikult annetanud, et aidata Ukraina võitlejaid? Jaa. Mul lihtsalt ei ole meeles. Seda tuleb küsida kolleeg Anti Poolametsalt, võib-olla ka Evelin Poolamets teab, sest nemad on ühed eestvedajad. Aga

konkreetseid linnasid nimetada. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Rahanduskomisjonis toimunud arutelu palun tutvustama siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Suur tänu, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Seda eelnõu arutas rahanduskomisjon 2023. aasta 25. septembril. Tõesti, tekkis ka väiksemat

eelnõu menetlusse juba 22. mail ja eelnõus ei olnud välja toodud jõustumistähtaega. Martin Helme vastas, et tagantjärgi maksmist ei ole. Jevgeni Ossinovski soovis siiski teada, milline võiks olla seaduse jõustumise tähtaeg. Martin Helme arvas, et seadus võiks jõustuda märgitud jõustumistähtajal. Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toetanud.

Komisjon otsustas teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda juba 10. oktoobril eelmisel aastal ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Need otsused olid konsensuslikud.

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste avamise soovi ei ole, läbirääkimisi ei avata. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 217 esimesel lugemisel tagasi lükata. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.

Ettepaneku poolt on 41, vastu 8 ja erapooletuid 1. Eelnõu 217 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Tegemist on tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga, millega soovime kehtestada pankadele täiendava netointressitulu pealt teenitud kasumile lisamaksu. Analoogne maks on kehtestatud ka Leedus ja seal oodatakse sellega eelarvesse ligemale 500 miljonit eurot lisatulu.

õiglane.Majanduse tasakaalu huvides tuleb maksukoormuse muudatuste puhul arvestada ka seda, kuhu on majanduses ringlev raha liikunud. Viimastel aastatel on raha liikunud just suurpankadesse, eelkõige välismaistesse suurpankadesse, kes on teeninud hüppeliselt kasvanud intresside pealt sadu miljoneid eurosid lisatulu. Seetõttu on pankade kasumi täiendav maksustamine ja selle raha suunamine Eesti majanduse elavdamisse korraga nii õiglane kui ka mõistlik.Eesti majandus langeb juba kaheksandat kvartalit järjest. Suurendada on vaja siseriiklikke investeeringuid, et majandusele uus hoog anda, et Eesti ettevõtted ellu jääksid ja inimeste töökohad säiliksid ning palgad hinnatõusule järgi tuleksid. On täiesti arusaamatu, miks teeb tänane Eesti valitsus inimeste suhtes vaenulikke ja ebaõiglaseid valikuid ning säästab suurpankade lisakasumeid, samal ajal pigistades Eesti inimeste käest maksude kaudu välja iga viimase kui sendi.

Esiteks on täiendava pangamaksu teed läinud paljud Euroopa riigid, sealhulgas Hispaania, Tšehhi, Ungari ja Leedu, ning mingit väliskapitali põgenemist pangamaksu tõttu seal ei ole täheldatud.

See on peletanud Eestist nii välismaised kui ka siseriiklikud investeeringud. Valitsuse tegutsemine ja kommunikatsioon majanduskriisis on läbi kukkunud. Pankade lisamaks ei mõjuta kuidagi meie investeerimiskliimat, küll aga annab võimaluse ära jätta kas või näiteks planeeritav automaks. Kokkuvõtvalt: praegune olukord, kus maksutõusud lükatakse eelkõige inimeste kaela ja pankade lisakasumid jäävad puutumata, on riigirahanduslikult ebamõistlik ja Eesti inimeste suhtes ebaõiglane. Nii et, head rahvaesindajad, palun toetage pankade intressituludelt teenitavale lisakasumile maksu kehtestamist. Aitäh! Suur tänu! Teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun!

krediidiasutuste maksustamise erikorra peensusteni selgeks teinud. Mina ka väga hästi tean, kuidas see käib, aga võib‑olla päris kõik täiskogu liikmed ei tea. Te teate küll, ma pean silmas tulumaksuseaduse §‑s

lõige ütleb: "Residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal on kohustatud tasuma iga kvartali kolmanda kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole tulumaksu avansilise makse § 4 lõikes 5 sätestatud määraga eelmises kvartalis teenitud

Teine punkt: "Kvartali kasumit vähendatakse § 50 lõikes 11ja § 53 lõikes 41nimetatud sama kvartali tulu ning kuni 19 eelmise kvartali kahjumi võrra. Eelmiste kvartalite kahjumit saab kasumi vähendamiseks kasutada ulatuses, mida pole varem

No vot, seda tuleks põhjalikumalt käsitleda. Tuleks vaadata, milline on olnud valitsuskoalitsiooni roll nende protsesside juures. Ilmselgelt on venitamine olnud tahtlik. See, miks seda on tehtud pankade huvides ja Eesti inimeste huvide vastu, on tõsine küsimus, mida peaks nii Riigikogu juhatus kui ka kogu valitsuskoalitsioon endalt küsima.

ei näe mingit võimalust maksustamise arutamisekski? Aitäh! Jah, loomulikult, see on absoluutselt arusaamatu, miks lastakse välismaistel suurpankadel teenida siin Euroopa ühtesid parimaid kasumeid – see kõik tuleb meie inimeste arvelt – ja samal ajal makstakse madalaid hoiuseintresse. See on ka üks koht, kus tekib see kasum.Aga

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Mulle väga meeldib see, mida Martin ütles, et juhatus on rikkunud oma hoolsuskohustust ja peaks seetõttu riigile tekitatud kahju hüvitama. Aga ma laiendaksin seda ka kõikidele koalitsiooni kuuluvatele saadikutele ja see hõlmaks ka neid oportuniste, kes on nüüd koalitsiooni poole üle jooksnud, see puudutab ühte lagunevat erakonda.Aga küsimus on mul selline. Kasutan sellist feminiinse varjundiga sõna nagu "tunnetus". Kas sinu tunnetuse järgi oleks põhimõtteliselt võimalik leida konsensust kõikide Riigikogus esindatud erakondade vahel, et seesugust kodumaisele kapitalile tekitatavat soodustust ja välismaise

vahepeal peatatud sissemaksed ja see läks riigile toonase rahandusministri, kelle nimeks kahjuks oli Martin Helme, valearvestuse tõttu maksma 22 miljonit eurot. Martin on ise tunnistanud, et see oli valearvestus. Kas praegu oleks põhjust pöörata see 22 miljoni eurone nõue Martin Helme vastu, sellepärast et ta omal ajal rahandusministrina tegi sellise valearvestuse? Aitäh! Ma arvan, et pensioni teise samba vabakslaskmine oli väga õige otsus õigel hetkel. Kui seda poleks tehtud, oleks Eesti inimesed oma hoiustelt ja säästudelt inflatsiooni

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, et me kõik mäletame, kuidas ka veel augustikuus Lauri Läänemets väga aktiivselt lubas võitlusesse asuda pankade suurte kasumite

See on selge poliitiline otsus: maksustada Eesti ettevõtlus surnuks. Mis on sinu arvamus? Kust me saaksime riigile rohkem raha? Kogu aeg käib nutulaul, kuidas riigil ei ole raha ei teede ehitamiseks ega palkade tõstmiseks ega millekski muuks. saaksime rohkem raha: kas sellest, kui maksustame surnuks siin märatseva võõrkapitali, või sellest, kui maksustame surnuks omaenda maksumaksjad ja väikeettevõtted? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et surnuks ei tuleks kedagi maksustada, aga selge on see, et välismaine suurkapital on Eestis alamaksustatud, loomulikult. Maksusüsteem on selgelt suurkapitali poole kaldu. See on

väikeettevõtlust kokku osta. Nii et sellega ma olen nõus, et suurkapital, eelkõige välismaine suurkapital, on totaalselt alamaksustatud ja selle peaks üle vaatama. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjonis toimunud arutelust rääkima Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu 25. septembril. Kahjuks ei mahtunud see eelnõu varem

Valitsuselt küsiti arvamust, valitsus eelnõu ei toeta. Komisjon langetas järgmised otsused. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Need otsused võeti vastu konsensuslikult. Ka kolmas menetlusotsus

See on minu poolt kõik. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel esinema sõnavõtuga Andre

Pankadel on kahtlemata suur roll kaasavama ja õiglasema majanduskeskkonna edendamisel. Viimastel aastatel oleme pidanud ka siin saalis ja igal pool mujal ühiskonnas väga tuliseid mõttevahetusi pankade maksustamise üle Eestis ning selle mõjudest meie majandusele ja ühiskonnale laiemalt. Mis seal salata, 940‑miljoniline kasum aastal 2023 ja laenuvõtjaid pitsitav euribor on selleks muidugi ka piisavalt ainest andnud.

Ajutist pangamaksu, nagu me teame, koalitsioonis ei sündinud, küll aga [saavutati] kokkulepe, et pangad maksavad plaanitust rohkem dividende ja riik saab täiendava tulumaksu, kahe aasta peale lisaks varasemalt prognoositule 120 miljonit eurot. Tõsi, see kergitas nii mõnegi kulmu. Esmalt ajastuse

Eesti Panga eelmise aasta detsembri statistikast võib välja lugeda, et ettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 6,9%, aasta tagasi samal ajal 4,7%, majapidamistele antud uute tagatiste eluasemelaenude keskmine intressimäär oli detsembris 5,48% ehk 1,05 protsendipunkti kõrgem kui 2020. aasta detsembris. Laenamine on Balti riikides võrreldes teiste Euroopa Tõsi, hoiustelt pakutav intress on tõusnud ja see on viimasel ajal olnud isegi veidi kaalumist väärt investeerimisvõimalus, aga euribori languse ootuses on asutud ka tähtajaliste hoiuste intressimäärasid langetama. langetama. Tuleb öelda, et hoiuste intress mõjutab muidugi neid, kellel palgapäeval midagi alles jääb, neid, kellel hoiusele midagi panna Aga solidaarsus pangandussektoris ei tohiks piirduda ainult fiskaalsete panustega riigieelarvesse. See peab laienema soodsamatesse laenuintressidesse – nii ettevõtjatele kui ka elanikele –, kõrgematele intressimääradele ja hoiustele, ilmnema erinevates soodustustes ja finantsinstrumentides, mis aitaksid meie inimesi ja ettevõtjaid nii Tallinnas kui ka Tartus, aga ka maapiirkondades, kus laenu saamine ja seeläbi ka ettevõtluse arendamine on eriliselt keerukas, kui mitte võimatu.

nii nagu otsiti aktiivselt võimalusi siis, kui maksukoormus ähvardas tõusta. Alates 2018. aastast kehtib Eestis pankadele ettevõtte tulumaksu süsteem, mille määr oli 14%, aga on nüüd 18% kõigilt teenitud kasumitelt.

et] riigi selline hektiline ühest seisukohast ja maksumäärast teise hüppamine oleks ka paraku vale samm.

Andre Hanimägi ütles, et riik ei saa ühel hetkel olla nii ja teisel hetkel naa. Kevadel, kui sa olid veel Keskerakonnas, pooldasid sa seda maksu. Aga, näe, nüüd enam ei poolda. Eks see sotside jutt augustis ja septembris [erineb]. Lauri Läänemets paugutas, kuidas nad panevad pangad maksma, aga nüüd tuleb välja, et nad hääletavad selle eelnõu vastu ja mitte midagi uut asemele ka ei paku. Ja siis on muidugi Reformierakonna deviis: häbi läheb üle, aga raha jääb alles. Sellest me saame ka aru, kui me räägime Eesti majandusest ja maksudest ja korruptsioonist.Aga räägiks natukene ikkagi asja ivast.

Ja see on siis olukorras, kus Eestis tegutsevad Rootsi pangad või laiemalt Põhjamaade pangad on võrreldes teiste Euroopa [pankadega], aga ka Inglise või Ameerika pankadega kõige kõrgema kapitali tootlikkusega pangad üldse. Nii hästi ei teeni pangad mitte kusagil mujal, kaasa arvatud needsamad Rootsi pangad ei teeni nii hästi tulu Rootsis.

Vastab tõele! Sellega on umbes nii nagu bensiini hinna tõusuga. Kui kuskil turul läheb millimeetri võrra nafta hind üles, siis – pumm! – raketina lendavad posti otsas kohe ka bensiini ja diisli hinnad ülespoole. Kui kuskil turul läheb nafta

seisab oma inimeste eest. Olukorras, kus meile on põhimõtteliselt tuimuseni räägitud, kuidas riigil on ju kuskilt vaja raha saada, oleks see olnud kõige loogilisem koht, kust raha võtta. See on raha, mis ei kahjusta mitte kuidagi Eesti majandust. Jutud sellest, et oi-oi, siis lähevad pangad siit minema. Hahahaa, ei lähe! [Ei lähe minema] kõige paremalt turult, kus lihtsalt nagu istud sularasva juues ahju otsas ja raha voolab sulle sisse, sest nii hea valitsus on: kõik seadused on tehtud niimoodi, et ei pea mitte midagi tegema, ja raha voolab sisse. Pangad ei ole ju mitte midagi teinud selle kasumi kahekordistamiseks. Nad ei ole ühtegi uut toodet toonud turule, nad ei ole ühtegi uut turuosa võtnud. Nad ei ole mitte midagi muutnud omaenda tegemises, et muutuda kuidagigi tootlikumaks. Ei, lihtsalt Euroopa Keskpank tõstis intresse ja nemad teenisid selle pealt miljardi kasumit. See on Eesti inimestelt ja Eesti ettevõtetelt kokku korjatud raha – miljard. Mõtleme korra, mis asi on miljard. Kõik aktsiisid kokku

me räägime – laekumise riigieelarvesse. See on tühine summa pankadele. See on tühine summa! Me räägime miljardilisest kasumist, millest suurusjärgus 400–500 miljonit eurot on lihtsalt maast leitud raha, mis on Eesti inimestelt ära korjatud. Sellest miljardist me võtame 150

Kaja Kallase tekitatud majanduslangus hullumeelse energiapoliitikaga, majanduslangus, mida on süvendatud hullumeelse maksupoliitikaga – on viinud eelarvest ära 2023. aastal 247 miljonit eurot. Nii palju laekub käibemaksu vähem. Lihtsalt selle pärast, et Eesti inimesed on jäänud vaesemaks, hinnad on tõusnud ja inimeste ostujõud on langenud. Ostu[jõud] või majanduslik kindlus on kadunud käibemaksu alalaekumine veerand miljonit. Aga virutatakse otsa veel makse, mis peaksid justkui riigieelarvet täitma, aga mis tegelikult veelgi süvendavad majanduslangust ja sellega seoses veelgi süvendavad maksude alalaekumist. Täiesti sõge maksu- ja majanduspoliitika. Täiesti sõge! Ja mina ütlen – ma ju tunnen ka mõningaid reformierakondlasi, istun nendega koos komisjonis, ajan juttu –, et kõik ei ole nii lollid, et nad aru ei saaks, mida nad teevad. See ei ole rumalus. See on kurjus. See on kellegi teise teenimine selle hinnaga, et oma rahval on ükskõik kui halb. See ei ole rumalus, see on kurjus. Palun toetage seda eelnõu!

Aitäh! Ma usun, et Martin Helme kuulas mu kõnet põhjalikult ja kindlasti kuulis ka seda, et minu kõnes ei olnud sellist hosiannat mõttele pankasid mitte kunagi maksustada. Vastupidi, ma olin oma kõnes ka kriitiline nendes kohtades, kus oli ka härra Helme kriitiline.Küll aga tuletan ma ka seda meelde, et sotsiaaldemokraadid olid need, kes valitsuskoalitsioonis pangamaksu lauale panid.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 230 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 40 Riigikogu liiget, vastu 9, erapooletuid ei ole. Eelnõu 230 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Ja kindlasti on hea uudis ka see, et juhatuse hoolsuskohustusega on kõik kõik hästi. Järgnevalt tänane 12. päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Rain Epleri, Ants Froschi ja Siim Pohlaku algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Aga kuna eelnõu

Järgnevalt tänane 13. päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Alar Lanemani ja Ants Froschi algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 264. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Leo Kunnase. Palun!

Austatud juhataja! Head kolleegid! Kuna eelkõneleja andis juba ülevaate eelnõu sisust, piirdun mina üksnes komisjonis otsustatuga. Komisjon otsustas teha mõned menetluslikud ettepanekud: võtta eelnõu päevakorda, määrata esindajaks siinkõneleja ja eelnõu tagasi lükata. Ka valitsus ei toeta seda eelnõu. See on minu poolt kõik. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Tundub, et küsimusi teile ei ole. Tõepoolest ei ole. Avan läbirääkimised. Paistab, et läbirääkimiste avamise soovi ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 264 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame hääletamise ettevalmistamist. Head kolleegid, kas me võime asuda hääletamise juurde? (Hääled saalis: "Jaa.") Jaa.Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 264 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 29 Riigikogu liiget, vastu 3 ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 264 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Järgnevalt 14. päevakorrapunkt, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 286. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli

praegu, head kolleegid, on meil tekkinud arutelu võimatus ka selles küsimuses ja seega me ka 14. päevakorrapunkti avada ei saa. Tänane 15. päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Henn Põlluaasa ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 265. Vaatan saalis ringi ja ei näe ettekandjat Siim Pohlakut. Seega, head kolleegid, ka selles küsimuses on meil tekkinud arutelu võimatus ja me seda päevakorrapunkti ei ava. Järgnevalt tänane 16. Erkki Keldo, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kas saate täpsustada – ma ei pannud tähele –, kas

tuua? Aitäh! Istungi juhatajana ma ei oska kuidagi kommenteerida EKRE fraktsiooni käitumist, seda peab kommenteerima EKRE fraktsioon. Kui

Aga läheme edasi. Meil on 16. päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Rene Koka, Leo Kunnase, Evelin Poolametsa, Siim Pohlaku ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 266. Ja ka selle päevakorrapunkti puhul on tekkinud arutelu võimatus ja me seda päevakorrapunkti ei ava. Järgnevalt 17. päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Kert Kingo ja Evelin Poolametsa algatatud tulumaksuseaduse muutmise

18. päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Kert Kingo, Martin Helme ja Rene Koka algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 268.

puhul on tekkinud arutelu võimatus ja seda päevakorrapunkti me ei ava.20. päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Leo Kunnase ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 270.